na utvrđeni dnevni red i otvoriti: - Konačni prijedlog Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.835.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 Raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan RH i Odbor za unutarnju politiku. Izvješća ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković. Izvolite. **Tonković, Evelin** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, u RH osobne iskaznice u kartičnom formatu počele su se izdavati 1.siječnja 2003.godine. Nakon proteka tog razdoblja od 10 godina te osobne iskaznice u pogledu svojih zaštitnih svojstava i vizualnog identiteta više nisu u potpunosti odgovarale najnovijim standardima zaštite. Upravo stoga je polovicom 2013.godine donesene izmjena Zakona o osobnoj iskaznici te se od 10.6.2013.godine u RH počela izdavati nova redizajnirana osobna iskaznica sa unaprijeđenim elementima zaštite koja sadrži i osobni identifikacijskih broj nositelja osobne iskaznice. Kartica osobne iskaznice koja se izdaje od navedenog datuma bila je pripremljena i za kasniju ugradnju elektroničkog nosača podataka čipa. Tako da je uvođenje redizajnirane osobne iskaznice sa unaprijeđenim elementima zaštite i osobnim identifikacijskim brojem nositelja osobne iskaznice predstavljalo prvu fazu u procesu uvođenja elektroničke osobne iskaznice u RH. Kako Kako bi se potaknuo razvoj informacijskog društva, te razvoj informacijskog sustava državne uprave E-uprava pružanje korisnički orijentiranih elektroničkih javnih usluga, te potaknulo na aktivno sudjelovanje u korištenju i razvoju elektroničkih servisa sve korisnike, građane i gospodarske subjekte pokrenut je projekt uvođenja elektroničkih osobnih iskaznica za hrvatske državljane. Očekuje se da će uvođenje elektroničke osobne iskaznice potaknuti razvoj javnih servisa i omogućiti elektroničko poslovanje gospodarskih subjekata i elektroničku komunikaciju gospodarskih subjekata sa tijelima državne uprave što bi olakšalo i ubrzalo pokretanje gospodarskih aktivnosti. Uvođenjem elektroničke osobne iskaznice i građanima će se olakšati komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave bez potrebe dolaženja u nadležne institucije radi ostvarivanja pojedinih prava. Zasada postoji mali broj javnih servisa kojima bi se moglo pristupiti pomoću elektroničke osobne iskaznice kao primjerice sustav E-građani, ali se nakon uvođenja elektroničke osobne iskaznice očekuje njihov ubrzani razvoj. Institucije koje će razvijati javne servise morat će ih prilagoditi za korištenje pomoću elektroničke osobne iskaznice te time neće morati ulagati u svoje kartice i u sustav koji kontrolira te kartice, nego će se njihovim uslugama pristupati pomoću elektroničke osobne iskaznice. Primjerice raznim elektroničkim uslugama u području zdravstva, školstva i U okviru projekta uvođenja elektroničke osobne iskaznice pripremljen je i Zakon o osobnoj iskaznici sa ovim konačnim prijedlogom zakona čije se donošenje predlaže po hitnom postupku sukladno odredbi članka 204. Poslovnika Hrvatskog sabor. Donošenje zakona po hitnom postupku se predlaže kako bi se projekt uvođenja elektroničkih osobnih iskaznica za hrvatske državljane što prije dovršio i time ubrzale i olakšale naprijed navedene aktivnosti te kako bi se hrvatskim državljanima koji su zbog neispunjavanja određenih obveza i Zakona o prebivalištu ostali bez prebivališta u RH a time i bez osobnih iskaznica što prije omogućilo ishođenje osobnih iskaznica obzirom da je ovim zakonom predviđeno izdavanje osobnih iskaznica svim hrvatskim državljanima, bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u RH. Prijedlog Prijedlog ovog zakona predstavlja normativnu osnovu za uvođenje elektroničkih osobnih iskaznica za hrvatske državljane. Osobna iskaznica koja će se hrvatskim državljanima izdavati na temelju ovog zakona bit će elektronička i javna isprava, a njen nositelj će njome dokazivati svoj identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u RH. Osim u skladu Osim u skladu s odredbama ovog zakona poslovi izdavanja osobnih iskaznica morat će se obavljati i u skladu s odredbama zakona kojim je uređen elektronički potpis i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona, te internog akta o postupanju o postupcima certificiranja kojeg donosi davatelj usluga certificiranja. Najvažnije izmjene koje bi pokušao ukratko ukazati u odnosu na sada važeći zakon osobna iskaznica će biti obvezna isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina sa prijavljenim prebivalištem u RH. Hrvatski državljani sa prebivalištem u RH, a mlađi od 18 godina neće morati imati osobnu iskaznicu, ali će je putem svojih roditelja kao zakonskih zastupnica moći ishoditi jer će njome moći potvrđivati svoj identitet u raznim postupcima vezanim uz uz osnovno, srednjoškolsko obrazovanje, a moći će im služiti kao putna isprava za prelaženje državnih granica EU i ostalih država koje to dopuštaju. Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH bez obzira na svoje godine života neće morati imati osobnu iskaznicu, ali će je moći ishoditi ukoliko to žele. Hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u RH u osobnu iskaznicu će se upisati podatak o njihovom prebivalištu u inozemstvu. Prema podacima o prebivalištu ispisanih u javnoj ispravi koje je izdalo nadležno tijelo države u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili odobreni boravak i toj kategoriji hrvatskih državljana hrvatska osobna je iskaznica neće služiti kao dokaz njihovog prebivalište. Osobna iskaznica će se sadržavati elektronički nosač podataka čip, na kojem će biti pohranjeni podaci koji su ispisani u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, uz to na čip će se moći pohraniti jedan ili dva certifikata i to identifikacijski i potpisni certifikat. Identifikacijski certifikat će služiti za osiguranje elektroničke potvrde identiteta osobe kojoj je izdana osobna iskaznica i autentikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama. Dakle, vlasnik osobne moći će koristiti javne usluge bez osobnog dolaženja u pojedinu ustanovu već će se korištenjem računala i čitača kartice moći identificirati elektroničkim putem pomoću identifikacijskog certifikata na samom čipu osobne iskaznice. Potpisni certifikat će služiti za podršku navedenom elektroničkom potpisu kojim će se potpisivati elektronička isprava koja je sastavljena na računalu čiji se prijenos i dostava adresatu vrši elektroničkim putem, a napredni elektronički potpis u cijelosti zamjenjuje vlastoručni potpis odnosno pečat i potpis ovlaštene osobe. Dakle, institucije koje će koristiti elektronički potpisane akte razvit će aplikacije koje će izraditi tekst nekog akta i digitalne potpise svih potpisnika, a aplikacijama će pristupiti pomoću elektroničke osobne iskaznice. Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koji će sadržavati biti će pet godina, izuzev osobni iskaznica izdanih osobama sa navršenih 65 godina koje će se izdavati bez roka važenja. Razlog je u tome što se certifikati koji su pohranjeni na osobnoj iskaznici ne izdaju na duži rok jer je snaga današnjih kriptografskih algoritama dostatna samo za narednih pet godina. Certifikati se nakon isteka ne obnavljaju na istoj karici zato što je jamstveni rok za čip koji kartica sadrži ne može u ovom trenutku biti duži od pet godina. To je praksa i drugih država članica EU primjerice Finske, Portugala, Litve, da izdaju osobne iskaznice sa rokom važenja pet godina. Osobne iskaznice izdane djedi do navršenih pet godina neće sadržavati certifikate, dok će osobne iskaznice izdane djeci od navršenih pet do navršenih 18 godina sadržavati identifikacijski certifikat što će im omogućiti elektroničku potvrdu identiteta u raznim postupcima vezani uz obrazovanje. Osobne iskaznice izdane osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadržavat će i identifikacijski i potpisni certifikat. Osobe sa navršenih 65 godina moći će po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez certifikata. Znači samo karticu onakvu kakvu se i sada u ovom trenutku izdaje. Osobe sa navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate protekom roka važenja certifikata koji važi pet godina i ne mogu se obnavljati moći će nastaviti tu koristiti osobnu iskaznicu, on je može nastaviti koristiti kao standardnu karticu za potvrđivanje svog identiteta s obzirom da je izdana bez roka važenja. Ali njome tada neće moći obavljati elektroničku potvrdu svog identiteta niti će mu onda tada moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Osobe starije od 65 godina koje su već ishodile osobnu iskaznicu koja važi trajno ne moraju ishoditi novu osim ako žele imati elektroničku osobnu iskaznicu. To bi želio još jednom naglasiti da ne bi bilo zabune. Osobnu iskaznicu će izdavati policijske uprave odnosno policijska postaja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, mjesno nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. A osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište zahtjev za izdavanje osobne iskaznice moći će podnijeti policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svog boravišta. Iznimno u izvanrednim okolnostima uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama ili u drugim iznimnim situacijama osoba će moći podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja nije mjesno nadležna prema mjestu njenog prebivališta, odnosno boravišta. Policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je izdati osobnu iskaznicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ukoliko je zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u redovnom postupku. Ako je zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u ubrzanom postupku policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je osobnu iskaznicu izraditi u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva a ukoliko je zahtjev podnesen u žurnom postupku policijska uprava dužna je osobnu iskaznicu izdati u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Kod prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadrži certifikate osoba će biti dužna registrirati se na portal elektroničke osobne iskaznice koju će uspostaviti davatelj usluge certificiranja. Korištenjem podataka za registraciju koje će dobiti kod preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice. Osoba će biti dužna sama aktivirati elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje će dobiti kod preuzimanja osobne iskaznice. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra unutrašnjih poslova. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskoga sabora žele? A ispričavam se, ispričavam se, na izlaganje zamjenika ministra, uvodno izlaganje imamo replike, pa ćemo odraditi replike. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, gospodine Tonkoviću, i sam sam uzeo svoju osobnu iskaznicu koja vrijedi do 2022. Člankom 4. ispada da idemo korak unazad i da skraćujemo rok na 5 godina. Ako čip ne može izdržati 10 godina onda tražite drugi čip. Poslije toliko troškova koje imaju naši sugrađani još trebamo nabijati trošak osobnih iskaznica svako malo. Prema tome ako većina zemalja Europske unije ima rok 10 godina mi u klubu HDSSB-a inzistiramo da i to bude također u Hrvatskoj a ne da se uspoređujemo sa jednom Litvom. Molim objašnjenje ako je čip u pitanju, to nije dobro za hrvatski narod, idemo u rikverc. Zamjeniče ministra, želite li odgovoriti? Da. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Evelin Tonković. Poštovani zastupniče, tehnički su ipak problemi. Samo nekoliko zemalja u Europskoj uniji ima na 10 godina, to je složeno tehničko pitanje, vrlo je složeno i iziskuje velika materijalna sredstva. Ovo je u ovom trenutku najoptimalnije Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. hvala vam 2014. godine smo u Hrvatskom saboru kada smo razgovarali o Zakonu o prebivalištu upravo govorili o ovakvim stvarima i tada smo po vašim podacima zapravo MUP je odjavio 257 tisuća 231 osobu i sada ovim novim zakonom se zapravo dozvoljava da svi hrvatski građani bez obzira na prebivalište mogu imati osobnu iskaznicu što je dobro. No kada govorimo o tome da ne ulazimo u tehničke detalje onoga o čemu ste vi govorili a vezano za jedno kriptografsko dešifriranje, odnosno kontrolni čip morate znati da danas u svijetu a i u Europskoj uniji se uglavnom upotrjebljavaju biometrijske osobne iskaznice a to imate i kod vozačkih dozvola i kod dozvola za prebivalište, ne znam propusnica graničnih i tome slično. Ako već govorite o ovome, evo volio bih da razmislite o tome da se osobne iskaznice mogu izdavati u diplomatsko konzularnim predstavništvima upravo zbog svih Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske i zbog smanjivanja troškova znajući da će ove osobne iskaznice vrijediti samo 5 godina a ne 10 godina kao do sada što ste vi pokušali objašnjavati upravo zbog ovih kriptografskih podataka na tim kontrolnim čipovima. Ne treba smetnuti s uma da ni MUP danas nema čitaće za kontrolne čipove, što je još jedan dodatan trošak dodatan trošak ili opterećenje za državni proračun. E sada ako uzmete mene i moje godine, da se ne uspoređujem sa predsjednikom Sabora, ja ću do 65 godine trebati negdje 5 puta izvaditi osobnu iskaznicu, što mislim da nije dobro jer se građanima sa 65 godina zapravo omogućuje da te osobne iskaznice ne moraju vaditi. Evo, hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče ministra, u trenutku kada smo donosili OIB kao jedinstveni identifikacijski znak za sve građane Republike Hrvatske onda je bio dogovor među resornim ministarstvima kako se bude tehnološki napredovalo da ćemo praktički težiti da u sljedećih 5 godina na jednoj iskaznici imamo vozačku i zdravstvenu. Nažalost s ovim Zakonom o o osobnoj iskaznici, od toga projekta se definitivno odustaje kao što se odustalo i od središnjeg registra što se tiče OIB-a. I očigledno nekome ta priča sa OIB-om koji bi konačno u Hrvatskoj trebao dati jasnu krvnu i imovinsku sliku i birokratski smanjiti uštedjeti korake i vrijeme hrvatskih građana preskače. Međutim, ono što želim također reći je 280 tisuća hrvatskih građana koji su Izmjenom zakona o prebivalištu izgubili pravo na osobnu iskaznicu, mislim da njima ništa u životu ne znači što će im netko napisati da imaju prebivalište. Jer ja ću ovdje sada ovom prilikom a to sam na Odboru za Hrvate isto govorio, za Hrvate izvan Hrvatske a to je kakav je porezni status tih ljudi. Jer nemojmo zaboraviti što znači prebivalište, nemojmo zaboravit na ona 182 dana, nemojmo zaboravit da ti građani, osobito ovi u zapadnoj Europi posjeduju nekretnine u Republici Hrvatskoj, nemojmo zaboraviti da građani iz prekooceanskih zemalja s kojima Hrvatska nema potpisane ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, nema potpisane ugovore o zdravstvenom osiguranju, će se naći praktički u situaciji da će im biti totalno onemogućen povratak u Republiku Hrvatskoj jer on ako plati porez na mirovinu u Americi on će ga morat platit i u Hrvatskoj. Prema tome, ova osobna iskaznica s obzirom na specifikum Hrvatske, s obzirom da je Hrvatska uz Italiju i Irsku zemlja u Europskoj uniji koja ima najveću najveću migraciju mislim da moramo onda to neke stvari specifično i … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završili smo replike i odgovore na repliku. Sada da li će, da, predstavnici radnih tijela odbora. Prvi je na redu Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i poštovani zastupnik Furio Radin. Hvala gospodine predsjedniče. U raspravi o Konačnom prijedlogu zakona o osobnoj iskaznici članovi odbora su iznijeli ocjenu kako zapravo ne postoje nikakvi opravdani razlozi za primjenu hitnog postupka kod donošenja predloženog zakona. Posebno je naglašeno da je pravo na osobnu iskaznicu na jezicima i pismima nacionalnih manjina postojalo i u bivšoj državi s tim da je tada ono bilo vezano za određeno područje. Tako se u Istri svi iz dvojezičnih područja neovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti dobivali dvojezične iskaznice tamo gdje je dvojezičnost vrijedila. U Republici Hrvatskoj je to pravo vezano za pojedinca odnosno pripadnika određene manjine što se ne može smatrati napretkom na tom području. U članku 7. navodi se da je pravo na dvojezičnost … utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, ali ono je utvrđeno i županijskim, gradskim ili ili općinskim statutima što se izrijekom ne spominje u ovoj odredbi. Osim toga, budući da se izraz obrazac osobne iskaznice odnosi i na konačni izgled osobne iskaznice i na obrazac na kojem se predaje zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ukazano je na važnost da oba ova obrasca, kao i sadržaj koji će se nalazit na elektroničkom nosaču podataka budu na jezicima i pismima nacionalnih manjina tamo gdje vrijedi dvojezičnost. Kada je riječ o izradi nove osobne iskaznice skrenuta je pozornost na zakonsku odredbu prema kojoj ministar pravilnikom određuje cijenu izrade iskaznice što je ocijenjeno kao dodatni teret za hrvatske građane, s time da se u zakonskom prijedlogu nikad nigdje ne spominje činjenica da će građani morat kupiti, ako će htjet naravno, i odgovarajući čitač kojeg će moći nabaviti na slobodnom tržištu i po tržišnoj cijeni jer valjda pojedinac mora znat što piše na njegovoj osobnoj iskaznici. Dodatno opterećenje građana predstavljat će i obavijest za izrade nove osobe iskaznice svakih 5 godina. Budući da je člankom 4. određeno da je rok važenja osobne iskaznice 5 godina s tim da predloženi rok nije ničim obrazložen, postavljeno je pitanje kako je moguće da s obzirom na razinu napretka tehnologije i neograničen broj podataka koji će se nalaziti na elektronskom nosaču podataka, ne postoje takva rješenja koja bi osigurala čuvanje tih podataka sljedećih 10 godina koliko bi mogla vrijedit iskaznica. Izraženo je mišljenje da su predviđene kazne od 3 do 4,5 tisuće kuna za osobe koje moraju, a nisu ishodile novu osobnu iskaznicu ili ako su promijenjeni pojedini osobni podaci, a oni nisu podnijeli zahtjev za izdavanje nove iskaznice, nerazmjerne prekršaju. Istaknuto je da je u pojedinim slučajevima, primjerice za građane koji žive na otocima ili na područjima od posebne državne skrbi, u selima koji su udaljeni od policijskih postaja ili uprava, postoje objektivne okolnosti da premaše predviđeni rok. Skrenuta je dalje pozornost i na činjenicu da je tijekom 2014. godine gotovo 260 000 hrvatskih državljana izbrisani iz evidencije prebivališta i boravišta, što je važno i zbog toga što je prilikom odjave prebivališta osoba bila dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Istim tim osobama kako je istaknuto, sada se daje mogućnost ishođenja osobne iskaznice što predstavlja ponovni trošak za one osobe kojima je iskaznica tek nedavno poništena i još nemaju novu. Budući da predloženi zakon utvrđuje da svi hrvatski građani imaju pravo na osobnu iskaznicu iznesen je prijedlog da se u zakonskim odredbama predvidi mogućnost i da diplomatsko-konzularna predstavništva mogu izdavati osobne iskaznice. Ovo je osobito važno za hrvatske građane koji žive u prekooceanskim zemljama u kojima su i sama predstavništva, često jako udaljena, ali zbog nemogućnost dolaska u Republiku Hrvatsku da bi ishodilo osobnu iskaznicu. Napominjem da više od milijun državljanstava hrvatskih je podijeljeno početkom '90.-ih godina. Zapamtite taj podatak. S obzirom na to da predlagatelj zakona ističe kako je svrha uvođenje elektroničke osobne iskaznice poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva te razvoja sustava državne uprave, pružanje korisničkih orijentiranih elektroničkih javnih usluga te potreba javnog sudjelovanja svih korisnika u korištenju i razvoju elektronskih servisa, istaknuto je da je prethodno trebalo napraviti potrebne analize koje bi potvrdile mogućnost ostvarivanja ove svrhe. Naglašeno je da je bilo potrebno ranije utvrdit koliko uopće hrvatskih građana ima pristup Internetu, koliko se od onih domaćinstava koja imaju pristup uopće njime zna služiti, kolika je prostorna pokrivenost i dostupnost mreža na teritoriju Republike Hrvatske i sl. Napokon i na kraju, skrenuta je pozornost da su kontaktni čipovi koji se predviđaju ovim zakonskim prijedlogom već zastarjeli i da je stoga njihovo uvođenje u suprotnosti s važećim direktivama i postavlja se pitanje zašto Hrvatska, Republika Hrvatska to upravo sada radi. Izražena je i sumnja da će u slučaju krađe identiteta ili drugih zlouporaba biti moguće osigurati potrebnu zaštitu podataka koje će sadržavati osobna iskaznica. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 2 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese konačni prijedlog zakona, da donese Zakon o osobnoj iskaznici uz jedan amandman. Na članak 7. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase: "Stavak 2. Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima obrazac za zahtjev, obrazac zahtjev, obrazac osobne iskaznice i sadržaj iskaznice za osobu pripadnika nacionalne manjine tiska se i na jeziku i pismu nacionalne manjine. I tri. Obrazac za zahtjev, obrazac osobne iskaznice i sadržaj iskaznice iz stavka 2. ovoga članka popunjava se na hrvatskom jeziku latičnim pismom i jeziku i pismima nacionalnih manjina. Obrazloženje je kratko. Predloženim amandmanom se želi naglasiti da osim što sama osobna osobna iskaznica mora bit napisana na jeziku i pismu nacionalnih manjina sukladno odredbama posebnog zakona koji to pitanje uređuje, te međunarodnim ugovorima potrebno je da i zahtjev za osobnu iskaznicu kao i sadržaj koji će se nalaziti u kompjuteru, znači na elektroničnom nosaču podataka bude također napisana na jeziku i pismima nacionalnih manjina kako bi se izbjegla svaka dvojba o ovoj zakonskoj odredbi. Hvala. Hvala lijepa. Da li predsjednici i predstavnici drugih radnih tijela žele iznijeti svoja stajališta? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, zamjeniče ministra. Prošli tjedan smo u Saboru raspravljali o izmjenama zakona koje regulira putne isprave i taj prijedlog zakona nije išao po hitnom postupku, nego u redovnu proceduru, a ovaj je predložen hitnim postupkom. I to u obrazloženju hitnog postupka jedino što sam razumio da bi time omogućili da državljani Republike Hrvatske koji imaju pravo na osobnu iskaznicu dolaze u ljeto, ljetovati u Hrvatsku pa da iskoriste ovaj zakon i podignu ili srede si nove iskaznice. To nije opravdani razlog za hitni postupak naročito zbog dilema koje ovaj zakon još uvijek u sebi nosi. I mislim da bi bilo bolje da ste išli u dva čitanja ako nije kasno i Vlada može predložiti dva čitanja kako bi se izbjeglo da amandmanima moramo intervenirati u sam predloženi zakon. Drugo, u članku 1. je definirano da je osobna iskaznica dokaz hrvatskog državljanstva. Mene zanima gospodine zamjeniče ministra da li ste međuresorno usklađivanje napravili i da li je sada svima u ovoj državi jasno da sve zakone, a posebno podzakonske propise u kojima je propisano da se dokaz državljanstva ili dokazivanje državljanstva radi domovnicom izbrisali. Naime, mi smo još uvijek u situaciji da dio tijela državne vlasti, lokalne samouprave, pa i javnih institucija kao dokaz državljanstva traže domovnicu. To je jedna besmislena situacija. Osobnu iskaznicu ne možete dobiti bez domovnice. Donesete domovnicu, dobijete osobnu iskaznicu i onda vas još pet puta traže domovnicu. Ako je ovdje definirano da je osobna iskaznica dokaz državljanstva, onda nitko drugi, a to nije stvar ovog zakona, nego drugih posebice podzakonskih propisa ne može tražiti još jedan dokumenat dokazivanja državljanstva ako stranka to dokazuje osobnom iskaznicom. Upravo izostanak tih međuresorskih usklađivanja i ne mijenjanja podzakonskih propisa nakon donošenja novih zakona je često razlogom neuređenosti opće javne državne državne uprave u Republici Hrvatskoj. Čini mi se da čak i vi u Saboru kad smo raspisivali natječaje i javne pozive za neka izbor i imenovanja se tražila preslik domovnice. Drugo, odredba o važenju osobne iskaznice od 5 godina. Ja ne znam zašto najprije radimo veliki tehnički i tehnološki iskorak, pa na obrazac osobne iskaznice uvodimo mogućnost dva certifikata, a onda valjanost osobne iskaznice svodimo na pet godina, od sadašnjih 10 na 5. Jer to uvijek izgovor o nekakvim tehničkim problemima kasnije se svodi na to da od građana periodično svakih pet godina uzimamo novac da bi poštivali zakon i mijenjali osobne iskaznice svakih 5 godina. U doba olovke, gumice, papira i indiga i kad su osobne bile plastificirani komadić papira vrijedila je 10 godina, sada kada je elektronika toliko napredovala, kada zakonom uvodimo mogućnost elektronskog potpisa, skraćujemo valjanost osobne iskaznice na pet godina. Ko da građani jedva čekaju da mu se približi rok isteka da trče u policijsku stanicu ili upravu da bi ishođivali nove osobne iskaznice. I ne pristajem na obrazloženje da se radi o tehničkim problemima. Državna vlast i uprava postoji zato da tehnička rješenja prilagođava građanima i njihovim potrebama i interesima, a ne obrnuto, da građani budu ti koji će rješavati problem tehničkih problema pa ćemo svakih 5 godina mijenjati osobne iskaznice. Ni jedno suvislo obrazloženje, izgovor o tehničkim problemima, gospodine zamjeniče, nije prihvatljiv. Naprosto nije. Ako niste spremni tehnički riješiti problem da ona vrijedi 10 godina povucite ovaj zakon, dajte ga u prvo čitanje, riješite tehničke probleme i onda dođite sa zakonom. Sljedeće, na članak 10. ali u kontekstu toga da osobna iskaznica može biti i putna isprava. Dakle, osobna iskaznica može biti i putna isprava. Dolazimo do problema iste odredbe gospodine zamjeniče ministra ovaj članak 10. istu odredbu ima kao i članak x Zakona o putnim ispravama. problem se javlja i može se javiti kod djece koji imaju roditelje gdje su oba zakonska skrbnika, a nisu završeni sudski ili upravni postupci osporavanja očinstva, rastave braka braka i neodgovornog roditeljstva. Naime, djeca s navršenih 15, 16 godina mogu tražiti osobnu iskaznicu kako bi si olakšali sve poslove za obrazovanje. Međutim, ako je postupak osporavanja očinstva, rastave braka u toku da bi dobio osobnu iskaznicu oba roditelja moraju podnijeti zahtjev ili podnosi jedan, a preuzima drugi. A što ako taj roditelj, naprosto drugi roditelj nije dostupan? Postupak rastave braka je u toku, on traje podosta dugo i nije ni u Hrvatskoj. Ili iz inata prema bivšem partneru doduše kažnjava dijete, ne želi dati suglasnost da dijete dobije osobnu iskaznicu koja mu može služiti kao putna isprava. Ili što u slučaju kada se primjenjuje zakonska odredba da je po sili zakona otac djeteta majčin muž, a majka je pokrenula postupak osporavanja očinstva da bi dokazala da je drugi muškarac otac djeteta i da bi biološki otac tu suglasnost mogao dati, a postupak traje, nema pravorijeka. A dijete bi trebalo otputovati u Austriju ili u Njemačku na školovanje ili liječenje za što mu je dovoljna osobna iskaznica. Ili žele izvršiti upis u srednju školu i fakultet izvan mjesta mjesta prebivališta. Ili se radi o neodgovornom roditeljstvu koje se ne odaziva na poziv drugog partnera da se to djetetu omogući. Ja nemam gotove formulacije, a upozorio sam i kod putnih isprava, upozoravam i sada da ova formulacija iz članka 10. u neugodne situacije može dovesti veliki broj djece i roditelja. Kao što i u članku 9. postoji rizik od zlouporabe. Naime jedan od roditelja, naročito u postupku osporavanja očinstva, skrbništva a s obzirom da je osobna iskaznica i putna isprava na prijevaru može srediti osobnu iskaznicu i dijete odvesti iz Hrvatske, a postupak napominjem sudbeni još traje. Zaštitni mehanizmi u članku 9. od mogućih zlouporaba ne postoje. I savjetovanje sa socijalnom službom vam je nužno da odredbe članka 10., a posebice stavka 9. dovedete do minimuma mogućnosti zlouporabe. Dali ste hitni postupak, nema vremena. Ja ovo što sam vam sad rekao nisam izmislio nego možete u javnosti pratiti tragične situacije problema o kojima sam sad govorio i ljudi su bili prisiljeni izlaziti u javnost da bi ukazali na loša zakonodavna rješenja ili zlouporabe određenih zakonskih odredbi ili njihovu nedorečenost. I ako postoji mogućnost da samo u 10 slučajeva izazovemo problem to je dovoljni razlog da zakon jasnije napišemo. I završno, oko članka 22., vezan je i na članak 2. koji predviđa ovlast Vlade RH na prijedlog ministra za unutarnje poslove određivanje pravne osobe u državnom vlasništvu za obavljanje poslova tehničke izrade osobne iskaznice, tiskanje obrasca i izdavanja certifikata. Nisam našao nijednu odredbu odgovornost, dakle ja ne znam tko je ta pravna osoba i tko će biti ta pravna osoba? To niste ni spomenuli. Dakle, zakon je došao po hitnom postupku, stupa na snagu praktički odmah, tko je ta pravna osoba koja će po članku 22., u ovom trenutku ispunjava uvjete da preuzme poslove iz ovog zakona? Jel' to državna tajna ili se to može reći u Hrvatskom saboru? Ili je možda upravo ta pravna osoba razlogom zašto osobne će vrijediti samo 5 godina? Međutim, ono što me zabrinjava ne postoji nikakva odredba o odgovornosti te pravne osobe za moguću zlouporabu podataka ili krađu podataka, krađu identiteta. Postoje prekršajne odredbe da će platiti x tisuća ili 10 ili 100 tisuća kuna ako nešto ne osiguraju. Međutim, svjedoci smo ovih dana ponovno u javnosti da je došlo do zlouporabe podataka i krađa identiteta na temelju fotokopije osobne iskaznice i da su građani ušli u dužničko ropstvo, blokade računa i ovršne postupke jer je fotokopijom njihove iskaznice netko sklopio ugovor recimo s teleoperaterom. I građanin ne može dokazati da on to nije bio taj, a ovaj ne mora dokazati drugačije. Dakle, dovoljno je da se nečija fotokopija osobne iskaznice pojavi kod davatelja usluga na temelju kojega on sklopi ugovor, taj kriminalac stvori građaninu čiji je identitet ukrao enormne troškove i ovaj ih mora platiti, mora ih platit. I sada dolazimo do nove osobne iskaznice sa dva certifikata, između ostalog i elektronskog potpisa, a i zaštićenih podataka. Zaboravio sam pitati jer to građani će doista morati imati čitač da pročitaju što na njegovoj osobnoj iskaznici piše? Ali koja je odgovornost te pravne osobu ukoliko dođe do zloupotrebe podataka ili krađe podataka, identiteta za svih one koji osobne iskaznice posebice kod certifikata. Ili će i u tom slučaju građanin čiji su podaci zloupotrebljeni na taj način ili identitet ukraden biti u situaciji da najprije podmire sve troškove koje neko od njih traži bez minimalne šanse da dokažu da je došlo do zloupotrebe ili krađe podataka. Pitanje zaštite i sankcioniranja samo za moguće propuste kao što ste to napisali u članku 27.nije zaštita građanima, ovo je sankcioniranje nepoduzimanja, ali odgovornost ako do toga dođe je nešto drugo. Tko je odgovaran u tom slučaju? Da li ta pravna osoba u vlasništvu RH jer je zakonom toj pravnoj osobi u ime RH dato to pravo, ti poslovi

ako građanin pretrpi štetu koja je nastala propustom, krađom identiteta i zloupotrebom podataka do koje je došlo u pravnoj osobi u vlasništvu RH? Previše Previše je slučajeva gospodine zamjeniče ministra ovih dana u Hrvatskoj, preveliki broj ljudi je u velikim poteškoćama da bi olako prešli preko toga. Vaši odgovori mogu pomoći u razumijevanju zakona, ali bez promjena na 10 godina valjanosti osobne iskaznice ovaj zakon će biti jako teško podržati. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman replika. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, vi ste ovdje postavili pitanje da li je bilo međuresorskog dogovora vezano za jednu besmislicu da se traži onda domovnica, kada je osobna iskaznica potvrda toga. Činjenica je da postoji zakon po kojem država ne može tražiti raspolaže, podatke sa kojima već raspolaže. Ali činjenica je isto tako da na upit sa kojim bazama podataka država raspolaže dobio sam odgovor da Ministarstvo uprave ne raspolaže sa podacima o bazama podataka s kojima država raspolaže. Drugim riječima stvarni ne funkcioniraju ne na međuresorskoj nego Vlada naprosto ne poštuje S druge strane sami ste već ovdje rekli sa ovim stavom da što tehnologija omogućava potpisni certifikat, identifikacijski certifikat pretpostavlja odustajanje od papirologije i da vrijedi naprosto elektronički dokaz. Ali problem je u tome što ne postoji strategija informacijske sigurnosti, ne postoje zakoni i propisi kako će se onda u tome štitit, prema tome s ovim se naprosto otvara niz novih pitanja na kojima nema ni blage predodžbe kako ih rješavati i kako se sa time suočiti. prema tome, o nizu drugih stvari ću govoriti ali jasna stvar da se ovo radi na pamet, po logici nekakvih tehnoloških mogućnosti i inovacija a bez ijednoga strateškog i dugoročnog promišljanja. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Tuđman, upravo zbog toga sam i otvorio ovu temu. Naime država najprije meni da dokumenat kojim dokazujem da sam državljanin RH a onda me na drugom šalteru traže dokaz da sam državljanin državljanin RH od strane te iste države. I znam za ovu odredbu, međutim ta odredba se gotovo u praksi ne primjenjuje jer malo malo pa smo u situaciji dokazivati pred državnim tijelima da smo državljani RH. Međutim, sada kada ima ovakvu odredbu i nove osobne iskaznice u svim propisima u kojim je propisano da netko ima pravo tražiti domovnicu a ne osobnu iskaznicu mogao bi to razumjeti za one državljane koji koji nemaju osobnu iskaznicu jer nemaju prebivališta u RH, ali po ovom zakonu će i oni imati pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, dokazivanje državljanstva samo jedanput, samo jedanput i to prilikom izdavanja osobne iskaznice. Onda smo ispunili svrhu želje da olakšamo građanima da poštuju zakon, da moraju imati osobnu iskaznicu koja je ujedno dokaz o osobnom identitetu i državljanstvo. Naravno da se radi o samo jednom ali na ovom primjeru želim reći koliko apsurda stvaramo. I onda to sve vrijedi 5 godina. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Furio Radin, replika. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Kolega Lesar, pokušat ću vam dati rješenje na to pitanje. U 90% slučajeva uopće nije bitno da li imate ili nemate državljanstvo ako smo članovi EU, nego ako imate ili nemate stalni boravak. Kod nas je državljanstvo uopće precijenjena stvar, nije običaj pitati u zemljama EU državljanstvo nego 90% i više od 90% prava uključujući i prava da sudjelujete na lokalnim i regionalnim izborima, sve osim nacionalnih izbora pravo da plaćate poreze ili da imate olakšice na porez dolazi od toga da li imate stalni boravak. Suprotnost je, spomenuo sam malo prije, više od milijun državljanstva koje je Hrvatska podijelila devedesetih godina ljudima mnogi od koji uopće nisu ni bili u Hrvatskoj i koji bi onda na osnovi takvog dokaza o državljanstvu mogli imati stalni boravak pa onda i sva prava koja iz toga proizlazi. Tako da moj savjet bi bio sljedeći da ne potenciramo državljanstvo već potenciramo stalni boravak, to je europski duh. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin meni je potpuno jasno da ulaskom Hrvatske u EU pitanje boravišta je tema o kojoj se rješava niz stvari, ali ipak, postoji niz stvari ali ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi prava koja jesu vezana na državljanstvo. I ne možemo reći da recimo netko tko nije državljanin RH može biti imenovan za suca Ustavnog suda, dakle to je pitanje državljanstva ili izabran za zastupnika u Hrvatski sabor jel, tu je opet pitanje državljanstva. Dakle postoji niz stvari gdje državljanstvo velika razlika od onoga koji je dobio boravišnu dozvolu od stalnog boravka, privremenog ili bilo kojeg drugog. Ali pitanje državljanstva nije samo pitanje dokazivanje pred državnim tijelima u Hrvatskoj. Građani Hrvatske putuju diljem svijeta, ne samo u EU, a u tim zemljama pitanje državljanstva je još uvijek nešto što se traži, pita i dokazuje. Poštovana zastupnica Gordana Sobol, replika. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Lesar, ja bih se htjela očitovati i dijelom podržati u ovom kada ste govorili o problematici članka 10.odnosno o problematici izdavanja osobne iskaznice za dijete. Naime, ja sam na nekoliko odbora upozorila i dala svoje mišljenje vezano oko ovog članka. Ja smatram da se definitivno sa ovakvim odredbama zakomplicirao da tako kažem život, ali prvenstveno roditeljima među kojima nema problema, dakle gdje su normalne bračne zajednice i gdje se sada zbog onih koji su manipulirali ili im je namjera da manipuliraju stradaju svi oni drugi. Prvenstveno tu sada govorim i o situacijama u kojima jedan roditelj živi samo da samo da živi u nekom drugom gradu zbog posla pa je tokom tjedna odsutan ili još ako živi i radi negdje u inozemstvu, recimo pomorac je pa mora čekati da dođe u neku luku pa mora pronaći tamo naše konzularno predstavništvo da bi dao suglasnost da drugi roditelj može dati zahtjev itd., itd. Dakle ja sam apelirala na predlagatelja da vidi, žao mi je također što je ovo u hitnom postupku, da vidi mogućnosti kako ovaj dio razraditi na način da svedemo, svjesna sam toga da postoji potreba da svedemo mogućnost manipulacije na minimum, a da s druge strane ne otežamo dodatno i financijski jer eventualno dati izjavu odnosno ovjeriti potpis kod javnog bilježnika itd., dakle da u tom dijelu ne opteretimo one obitelji u kojima takvih problema nema. Evo u tom smislu moja podrška. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolegice Sobol hvala vam na potpori. Naime, sličnu raspravu na odredbu članka 10.imao sam kada je bio ovdje ministar Miljenić o putnim ispravama i tamo je ista odredba napisana. Onaj zakon nije bio u prvom čitanju i ministar je obećao da će dopunska savjetovanja napraviti da se izbjegnu sve ove zamke o kojima smo i ja i vi govorili. Ali vidite ovo je sada hitni postupak. Amandmanski reagirati na formulacije članka 10.je gotovo nemoguće. Tu si je Vlada zakomplicirala ne znam zašto, ponovno ih upozoravamo da postoji mogućnost velikih problema u primjeni članka 10. Imat ćemo apsurdnu situaciju da ćemo onda kod putnih isprava nakon što ministar Orsat Miljenić očito je shvatio o čemu se radi napravi poboljšanja, a ovdje ćemo imati ovakvo zakonsko rješenje. potpuno nepotrebno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukšić.

Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom. Sigurno se sjećate, a naročito vi koji ste duže u Hrvatskome saboru, onih proklamacija s ove govornice sve na jednom mjestu. Postoji jedan premijer koji je s onim velikim škarama došao i sve ćemo odrezati ono što nam ne treba, a ja ću vam pokazati kako izgleda to sve na jednom mjestu. Morate imati ovakvu jednu veliku kutijicu u toj kutijici morate imati iskaznice i onda te iskaznice uzmete van i vidite da svaka iskaznica ne vrijedi ništa. I onda imate vozačku dozvolu posebno imate, pa imate vozačku dozvolu ako je novija onda imate ovu noviju, pa onda imate zdravstveno, pa imate dopunsku zdravstvenu, pa imate osobnu iskaznicu. Ona najmanje vrijedi, ona ništa ne vrijedi. Evo primjera, ja sam dobio novog člana obitelji i trebali smo ga prijaviti na našoj adresi. Pošto smo suvlasnici stana moja supruga i ja, morali smo jedan i drugi doći u policijsku postaju i kada smo došli onda smo donijeli iskaznice. Oni su rekli ne iskaznice trebate uzeti potvrdu o prebivalištu, a na iskaznici piše gdje stanujemo. I onda smo mi to tamo dva sata paradirali i konačno smo uspjeli dobiti. Za svaku potvrdu, za svaki neki proces koji trebate, trebate izvaditi domovnicu i trebate izvaditi list iz knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Koja je to odredba, zašto ne stariji od 6 mjeseci recimo muško, zašto ne starije od 6 mjeseci? Da bi se platilo, da bi birokracija imala zbog čega postojati. Ovaj zakon koji naš klub neće podržati nema nikakvog smisla. Ako ove kartice nisu u tom jednom onda to nikakvog nema smisla. Imamo čip, sve možemo staviti na kartice. Nema smisla donositi Zakon o osobnoj iskaznici kada osobna iskaznica ne vrijedi. Vrijedi samo kao identifikacija, ništa drugo. Znači samo se možete identificirati kada vas na porti kažu tko ste vi, onda kažete, čak nitko ni sliku ne gleda, to je valjda pro forme vas onda traže iskaznicu. Prema tome, ako nema zdravstvene, ako nema vozačke gore, ako nema onih dokumenata koje treba i ako vi trebate za bilo koji proces koji građanin radi morate izvaditi izvod iz matične knjige rođenih, pa vjenčanih, pa domovnicu, ne znam što, koje sve dokumente, onda ta iskaznica ne vrijedi ništa. Mi bismo trebali uz ovaj zakon mijenjati set zakona koji ili podzakonskih akata koji propisuje da to treba biti tako. I kada logično čak i birokrati, činovnici na šalterima logično razmišljaju, kažu nismo mi krivi tako piše u zakonu. To je točno. Tako piše u zakonu, ako on prekrši taj zakon dobiti će otkaz. I tko je kriv? Zakonodavac, predlagač zakona, predlagatelj zakona. Znači što ima smisla. Mi samo donosimo zakone koji jedan s drugim nema veze i koji sam za sebe ne znači ništa. Tako ni ova iskaznica ne znači ništa. Pogotovo to što ćete nakon svakih 5 godina trebati mijenjati iskaznicu. Nemojmo onda to mi raditi. To je veliki trošak. Ja bih vas zamjeniče ministra molio da kažete koliko košta taj čip. Koliko ta priča košta? Koliko će koštati građane priča? Je li u ovom trenutku stvarno najvažnije donijeti novi Zakon o osobnoj iskaznici koji ništa ne mijenja u suštini. Jer ovo e-građani itd…, dajte malo pogledajte koliko ljudi se koristi time. ljudi se koristi time. Što će oni ljudi koji se ne mogu koristiti? Koji su nepismeni. Hoće li se ovom osobnom iskaznicom građani, ona se valjda donosi zbog građana hoće li se smanjiti papirologija potrebna? Neće se smanjiti ni za jedan papir, vi ćete i dalje obijati šalter na šalter. One velike škare nisu ništa odrezale, osim odrezale su logiku, odrezale su bilo kakvu pomoć građanima. Jer građani i dalje moraju obijati pragove. Ali to je pitanje građana, ali sve što rade građani morate znati da i poslodavci imaju itekako veliki problem. Isto tako nema veze sa osobnom iskaznicom ali isto se tiče papirologije. Jedan građevinski poslodavac, kapitalist koji zapošljava 500 ljudi rekao je nije problem Vlada, nije problem, bez obzira da li je HDZ-ova, SDP-ova, čija Vlada, problem je birokracija. Ja za svaku dozvolu moram 6 mjeseci izgubiti, ono što se vani dobije za tjedan dana jer su takvi propisi. Sve to mi kompliciramo a onda i birokracija treba sama sebi postati svrha i naći opravdanje za svoje postojanje. Čak nije bitno da ih je toliko puno i ne znam da li ih je previše ili nije, bitno je što je neučinkovita, bitno je što zagorčava, svi oni šalteri nisu da bi pomogli građanima Republike Hrvatske nego su zato da bi im odmogli, da bi im zagorčali život, da bi zagorčali život svima svima onima koji žele poslovati u Hrvatskoj. I to nema smisla. Treba se zapitati kada donosimo neki zakon ima li smisla donošenje toga zakona. Ako nema smisla, nemojmo ga donositi. Samo zbog toga da možemo reći da mi imamo na osobnoj iskaznici čip i šta ćemo sa tim čipom kada ovaj meni kaže e stari domovnicu nemaš, e 6 mjeseci ti je isteklo na izvodu iz knjige rođenih. I šta mi onda vrijedi ta osobna iskaznica i taj čip kada nemamo čip u glavi. Problem je, čini mi se da je problem čip u glavi. glavi. Ono što sam, malo prije razgovarali smo, što će im, meni je to nejasno, možda pomoćnik ministra može objasniti zašto svu tu papirologiju trebamo trebamo svakoga dana vaditi i svakoga dana trebamo neke pristojbe plaćati. Da li je to svrha, da li su svrha pristojbe. Prema besmisleno je po meni komentirati članak po članak, govoriti o pojedinostima u zakonu kada suština samoga prijedloga odudara od one najjednostavnije elementarne logike a ta je da osobna iskaznica vrijedi samo za identifikaciju i to nekih vrsta osobne iskaznice vam normalno neće prometni policajac uvažiti nego traži vozačku dozvolu.

izgledati. Dakle da ako recimo u budućnosti da se otvori mogućnost ako me zaustavi policija a nemam vozačku da oni imaju čitač u vozilu i lako provjeri identitet, provjere valjanost vaše vozačke, dakle da u biti i ne moramo imati vozačku ako imamo osobnu iskaznicu a tako ni ove druge dokumente. Ali preduvjet za to bi moralo biti ovo. Dakle sigurno je da morate početi s nečim. Morate početi graditi od temelja, ne možete početi graditi krov. Ovo je upravo temelj za to da se svi drugi propisi da se mogu promijeniti. Naravno treba poticati i treba utjecati da se sve drugo krene mijenjati, ali velim ovaj zakon i osobna iskaznica s ovim certifikatima je onda preduvjet da upravo ovo o čemu ste vi govorili, što ja smatram također da je dobar put i da to tako treba izgledati, uvjeren sam da će tako … izgledati. Hvala. Odgovor na repliku,poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Pandek slažemo se u tome, ali se ne slažemo da to treba biti temelj i da temelj, nikad se ne gradi kuća tako da se izgrade temelji i onda se nekoliko godina puste ti temelji i onda se nakon 5 godina izgradi krov. To je promašena investicija. Druga stvar, prije svega mi u Hrvatskoj smo primjer Europi recimo za naplaćivanje parkinga. Znači imamo ljude koji znaju to riješiti, mi imamo rješenje, samo sustavi, maloprije smo čuli u replikama, sustav ne funkcionira, nema ono sve na jednom mjestu. Jedno ministarstvo ili odjeli u ministarstvima ne znaju što drugi odjel radi i nemaju podatke o drugom odjelu. Zašto? Pa kupovala se tehnologija, svak je u svom ″ataru″ kupovao, svaki od svog dobavljača …, ništa nije usustavljeno i to je vrlo teško napraviti jer smo napravili greške što nije samo greška ove Vlade nego su to greške i prethodnih Vlada. tome ako ne riješimo, nemojmo ako nemamo za krov i ako ne znamo kako će krov izgledati, ako ne znamo kako će, treba li ta kuća prozore nemojmo gradit temelje, pričekajmo.

u svojoj raspravi, u svom govoru iskazali konačno jednu dilemu, dakle ima li smisla ovo što radimo. Ja neću tako oštro postaviti stvari, ali ću samo dodati tome jednu još dilemu o kojoj se malo govori. Osobna iskaznica, elektronska iskaznica je istovremeno osim identifikacijske isprave i putna isprava. Ja podsjećam da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo iskazati želju da im osobna iskaznica se izda dvojezično, a istovremeno putna isprava ne može biti osim na latiničnom, dakle zvanično pismo. Postavlja se dakle sad dilema jedna, taj dualizam kako mislimo riješiti činjenicu da je to istovremeno i putna i osobna, a pripadnici nacionalnih manjina onda imaju pravo konkretno mi na ćiriličnom pismu, jeziku i pismu, a kako će ona to funkcionirati kao putna isprava kad može bit putna isprava samo na latiničnom pismu. Dakle to je jedna dilema koju mislim da ovdje nije o tome nitko razmišljao i mislim da će o ovom svemu i predlagatelj trebati razmišljati. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku,poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Horvat, rekli ste da je prilično oštro pitati se ima li smisla ovo što radimo. Sumnjati je uvijek pametno, tko ne sumnja tad ja sumnjam u njegovu pamet, taj koji ne sumnja. I ne mislim da je oštro se pitati ima li smisla to što radimo, često … ono što ja radim ima li smisla. Čak i nekad ne pronalazim pravi smisao. Putna isprava, osobna iskaznica jest putna isprava samo za neke zemlje, to znamo i to se ne može tretirati kao putna isprava jer vi znate dobro da ne možete u mnoge zemlje sa osobnom iskaznicom, ali može za pogranične zemlje i za one s kojima imamo takav ugovor. Uostalom, sad smo zemlja Europske unije i puno je lakše putovanje građana Republike Hrvatske nego što je bilo prije. Ali je smisao u tome da ako već planiramo uvesti novu osobnu iskaznicu da onda to napravimo na najmoderniji način, ali na način koji će koristiti svim građanima Republike Hrvatske i koji neće tražiti da imamo velike kutije i da imamo … iskaznica s kojima bismo dokazivali na svakom šalteru neku posebnu mogućnost ostvarenja nekog svojeg prava. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, nova replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšiću, lijepo ste se dotakli tijekom svoje rasprave da sve treba bit na jednom mjestu i to je logično, kao što i druge zemlje imaju pa čak ono do krvne grupe. No gledajući da upravo je često potrebna potvrda o prebivalištu koja ima svoj rok što je dodatni trošak. Logično bi bilo da idemo i u izmjene tog zakona jer bilo bi dobro kad bi ovdje u Hrvatskom saboru donosili logične zakone. Ja vam postavljam onda pitanje, gledajući da imamo potrebu da 4 milijuna Hrvata ima osobnu iskaznicu onda vas pitam da li je jeftinije čip ili 4 milijuna ljudi da im se skrati rok na 5 godina umjesto da bude osobna iskaznica s rokom valjanja 10 godina. Odgovor na repliku,poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Bubalo, sad ste izrekli jednu rečenicu, pitali ste se, isto tako u smislu zapravo vi ste se pitali o logici na jednom krivom mjestu, mi često nelogične zakone donosimo i često smo posvađani sa logikom. Ovo što ste pitali, da, prvo sve na jedno mjesto. Treba uz osobnu iskaznicu izmijeniti set zakona kako bi u tim zakonima pisalo da je osobna iskaznica pravovaljani dokument za sve ostalo. Tako dugo nema smisla ljudi moji. Mi ćemo donijeti ovaj zakon i osobna iskaznica neće vrijediti ništa i nema smisla i vaša logika je ispravna logika. Ajmo se pitat zašto to donijeti, još donosimo po hitnom postupku. Ja bih shvatio da smo po hitnom postupku donijeli čitav set zakona da promijene da osobna iskaznica kad ju imate vam valja za sve, ono što je logično za sve. Rekli ste krvna grupa, naravno za sve. U brojnim nesrećama kada imate uz sebe osobnu iskaznicu oni znaju koja ste krvna grupa, liječnici to bolje znaju koliko se skraćuje ako je život ugrožen, ako se zna koja je krvna grupa, a piše na toj iskaznici. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo kolega Vukšić kolika je nelogičnost u ovom prijedlogu. Ja ću vam reći sad iz svog osobnog primjera. Meni je zbog činjenice da mi je istekla osobna iskaznica prije nekih mjesec dana ja sam izvadio novu osobnu iskaznicu koja je u stvari rađena po starom zakonu bez čipova i ona je izvađena krajem prošlog mjeseca i vrijedi do 2025. godine. Dakle, 10 godina. E sad mi donosimo zakon po kojem će građani koji će dobivati nove iskaznice morati svakih pet godina novu iskaznicu i vjerojatno će biti nešto skuplja pretpostavljam nego što su dosadašnje bile. Dakle, apsolutno nelogičnost. Sad ne znam da li nekome fali čip u glavi ili ne, ali nemojte to prizivati jer mi se čini na način na koji su počele neke države ugrađivati već čipove u ljude to je za sada samo eksperimentalno. Ali nedavno smo vidjeli i neke tvornice. ja sam vidio nedavno jednu švedsku reportažu u kojoj su djelatnici jedne tvrtke injekcijom ugrađivali čip na ruku i na taj način dobivali pristup određenim tehnologijama u toj tvrtci, od čak otvaranju vrata itd. Tako da to prizivanje čipa u glavi nije baš zdravo i nije dobro jer mi se čini da će to vrlo brzo uslijediti, a nadam se da kod nas neće tako brzo jer nismo baš u prihvaćanju novih tehnologija tako brzi, pa se nadam da tako brzo neće doći i do nas. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Matušiću, naravno da ne prizivam ovo što ste zapravo ironizirali, slažem se s vama. Ono što zanima nas i mnogi su prije rekli Arsen Dedić bi rekao: A tko će to sve platiti? Trebamo neki izračun. I ovo bi bilo sve logično, ovo bi bilo jeftino i da mijenjamo svakih 5 godina osobnu iskaznicu kad bi ta osobna iskaznica vrijedila za ono što sam sve rekao. Kad vi sa osobnom iskaznicom osim dokazivanja identiteta dokazujete i sve ostalo što vam nosi domovnica, izvod iz matične knjige rođenih, znači ne trebate vozačku posebnu izvaditi, ne trebate posebno dobivati iskaznicu. To je i pojeftinjenje za državu. Ja ne znam zbog čeg se to ne radi. Meni evo, meni je nelogično možda sam ja naivan pa, meni je to nelogično zbog čega sve to ne staviti na jedno mjesto kad je moguće staviti i nek' se mijenja svakih 5 godina, to me onda ne smeta. Ali onda kad imam osobnu iskaznicu ja sam riješio sve svoje probleme, više me nitko ne može na šalteru reći ali nemate ovaj dokument, trebate izvadit, stanite u red broj šest tamo šaltera. Onda kaže ovaj šest da sad domovnicu na broj ne znam koji na drugim mjestima se uzima, pa banaliziram. Prema tome, ne bi mi tih pet godina smetalo. I drugo, vjerujem da će pomoćnik ministra reći koliko će to sve koštati i zbog čega se ne radi ovo što bi se trebalo. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Vukšić, dobro ste ustanovili da čemu hitni postupak, a obrazloženje koje je u tom hitnom postupku je stvarno zapanjujuće. Uvođenje elektronične osobne iskaznice potaknulo bi razvoj javnih servisa, te omogućilo elektroničko poslovanje i gospodarskih subjekata i elektroničku komunikaciju gospodarskih subjekata sa tijelima državne uprave što bi olakšalo i ubrzalo pokretanje gospodarskih aktivnosti. Uvođenjem elektronične osobne iskaznice i građanima bi se olakšala komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave bez potrebe dolaženja u nadležne institucije radi ostvarivanja pojedinih. Potaknuti gospodarske aktivnosti samo mogu stručnjaci. Ovo obrazloženje stvarno ne pije vodu i stvarno je bez veze stavljeno ovdje i to je još jedan dokaz lutanja i nevjerodostojnosti. a što se tiče dokumenata koji su potrebni i cijene koštanja, evo ja sam ovako izračunao. Ako se fotografirate 50 kn u boji, ako je dokaz o uplati koji je potreban dostaviti uplatiti u državni proračun 48,50 i ako je čip 30 kuna plus izvod iz matice rođenih plus domovnica negdje oko 200 i nešto kuna ukupno bi koštala ta iskaznica svakoga građanina. To je još jedan namet na hrvatske građane koji je sigurno bespotreban i koji sigurno nema nikakvu ulogu u gospodarskom razvitku. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Đakić, pa evo sad ste rekli jedan problem. Sad kad ćemo izvaditi novu iskaznicu mi imamo staru iskaznicu i staru iskaznicu smo dobili na temelju domovnice i izvoda koji koji su potrebni za to. Zašto bi mi sad trebali nove izvode kad samo mijenjamo osobnu iskaznicu? Pa bilo bi logično, imate jednu iskaznicu koju ste dobili na temelju tih dokumenata. Zbog čega ponovo trebate te dokumente vaditi? To je nelogično. A drugo, u potpunosti se slažem da ne duljim sa ovim. Obrazloženje koje ste pročitali je nelogično. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić, pokazali ste zavidnu kolekciju vaših iskaznica, ja bih još tu mogao dodati nekoliko iskaznica kojima se dokazuje vlasništvo ili bilo koji drugi oblik pripadnosti tijelu koje vam je izdalo tu iskaznicu. Što se tiče nas otočana čak niti osobna iskaznica nije dovoljna da bi dokazali svoj identitet, pa pored osobne iskaznice koju imamo mi smo morali otočani napraviti i otočnu iskaznicu koja nam služi da bismo uz osobnu dokazali da smo građani RH i da živimo na otoku. I jasno i ona vrijedi 5 godina, pa ćemo i za nju morati tijekom iduće 3 godine napraviti novu otočnu iskaznicu. Pa nama otočanima nije dovoljna ni prometna iskaznica da bi dokazali da smo vlasnici vozila kojeg upravljamo, pa pored prometne dozvole moramo napraviti još jednu iskaznicu za vozilo koja opet vrijedi svega pet godina. Tako da u idućih pet godina mi ćemo trebati najmanje jednom godišnje vaditi neku iskaznicu da bismo dokazali da smo građani Republike Hrvatske i da smo vlasnici vozila s kojim upravljamo. I pri tome još želim dodati da pitali ste za troškove. Evo ova vinjeta, otočna iskaznica kojom dokazujemo da smo vlasnici vozila i koja mijenja za nas otočane prometnu dozvolu košta nas 80 kuna, tako da su krajem prošle godine otočani da bi dokazali da su vlasnici vozila za koju ima prometnu dozvolu morali izdvojiti oko 4 i pol milijuna kuna kako bi evo dobili iskaznicu kojom konačno dokazuju hrvatskim brodarima, a na prijedlog Vlade, da su vlasnici vozila za kojega jasno posjeduju sve valjane dokumente i koje za ostale građane RH vrijede jasno kao obična i normalna iskaznica. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Bačić evo ja vam predlažem da mi napravimo jedan biznis, a to je da ove kutijice malo veće, deblje počnemo proizvoditi. A druga stvar je izgleda pošto ja često idem na Cres i znam što sve otočani trebaju imati i što sve pokazuju na Krčkom mostu, što pokazuju na trajektu izgleda da su otočani sumnjivi ljudi jer trebaju daleko više dokumenata. I to je jedna od neravnopravnosti o kojima govorimo, i to je jedna od nelogičnosti ako vam piše na na knjižici vozila ako vam piše adresa zašto trebate posebnu iskaznicu? Ako vam piše u osobnoj iskaznici na kojoj ste adresi zašto vam treba posebna? Ali gledajte, ovdje sad stoje ljudi koji to mogu riješiti, neće riješiti. U tome je problem. tome je problem što jednostavno ne rješavamo stvari. A onda mi koji kritiziramo će reći vidi ovi samo kritiziraju. A što mogu u tome pozitivno reći? Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, vi ste zaista naveli raznorazne paradoksalne i groteskne podatke u svezi šarolikosti upotrebe osobnih podataka. Jedan od njih je npr. da na vratima uprave koja rješava osobne podatke piše molimo uplatiti jednu kunu u korist državnog proračuna. E sad, kad uplatite jednu kunu tamo vam kažu to je šest kuna jer je pet kuna uplatnica i ona dakle pristojba jel'. A za jednu kunu koju trebate ne možete to uplatiti tamo. Ne, ne uplatnica i jedna kuna. Drugo, šarolikost upotrebe osobnih podataka se vidi, evo ja sam potpisao puno inicijativa referendumskih i dadnem osobu i kažu nema potrebe, dajte mi JMBG. Na osobnoj ne piše JMBG. Pa imate li OIB? Pa ne imam samo na dopunskoj i na zdravstvenoj, tamo piše OIB. Dakle, čemu uopće onda služi dakle osobna? Valjda zbog slike ili ne znam ni ja jel slika uopće uredna. Pa kažu dobro mi vas poznajemo pa su upisali. A JMBG znam napamet jel'. E sada, kada vama ili meni istekne godinu dana od tehničkog pregleda i osiguranja vozila 20 ili koliko osiguravateljskih kuća vam se javi 15 dana ranije i kaže vama istječe tada. Oni znaju kad vam istječe. Ne ona kod koje ste nego sve ostale znaju. I još pri tome piše vam ime i prezime i piše OIB. Dakle, 20 osiguravateljskih kuća zna moj OIB. A OIB je trebao biti isključivo nekakav ajde da kažem osobni broj, zato se i zove osobni identifikacijski broj. Pa što radi AZOP, što se događa u ovoj državi? Njih 20 kuća osiguravateljskih zna moj OIB, a da nisam s njima uopće komunicirao niti sam imao poslovne kontakte. Nevjerojatno! **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Grubišić kad se uvodio OIB tad su rekli kad se uvede OIB i to jest namjera bila sve će se znati po tom OIB-u. Znači, kad se ukuca OIB sve će se vidjeti od krvne grupe nadalje, o ovom što smo danas govorili. Ali ovo je zanimljivo što ste rekli jednu kunu uplatiti. To je izravno zakonodavac kriv jer ovaj službenik ne smije uzeti jednu kunu, a mogao bi uzeti jednu kunu jer je zakon takav da trebamo financirati banke. Pet kuna će banka dobiti za što? Za jednu kunu će dobiti pet kuna. To vam je ono kao kad imate odvjetnike koji pljačkaju građane dužni ste nekome 200, 300 kn i dobijete račun od 1800 kuna jer je zakonodavac rekao opljačkaj građanina do gole kože, do kostiju ne do kože, sad je to ono do kostiju opljačkaj građanina. I to je čista pljačka. I ovo se može izmijeniti. Zašto bi netko plaćao pet kuna bankarske ili poštarine bilo što, usluge bankarske za jednu kunu? Ali takav je zakon. I onaj činovnik mora to tako napraviti jer je zakonodavac rekao potpomognimo banke, bankarski sektor, tajkune jer oni moraju dobro živjeti ali građani trebaju živjeti siromašni. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava ovaj prijedlog Zakona o osobnoj iskaznici iako se mogu načelno reći kritike u činjenici da možda prečesto mijenjamo postojeće zakone, ali rekao bih da promjene koje se predlažu ovim prijedlogom u odnosu na prijašnji zakon a predstavljaju nužnosti koje smo u biti trebali uvesti i ranije. Uvodno da bi izbjegli bilo kakve nedoumice koje su možda potaknute glasinama ili bojazni da bi ovaj zakon mogao značiti potrebu za mijenjanjem postojećih dokumenata dakle treba istaknuti da se ovime ne uvodi obveza mijenjanja postojećih osobnih iskaznica. Dakle, one vrijede do datuma do kojeg im je određena valjanost i one tek po isteku valjanosti postojećih osobnih iskaznica će građani uzimati nove. Dakle, nikakvih promjena tu nema. Jedino naravno ako žele moći će dobiti i ovu novu iskaznicu sa ovim elektroničkim čipom. Kad je u saborskoj proceduri bila rasprava o izmjenama i dopunama dakle prijašnjeg zakona koji je regulirao ovu tematiku prije dvije godine istaknuo sam da bi trebalo učiniti nužne korake ka većem uvođenju načela e-uprave dakle i u pogledu osobnih iskaznica. I ovaj je prijedlog zakona Činjenica da će se sada u osobne iskaznice moći ugraditi identifikacijski i potpisni certifikat je smatramo ogroman korak ka bržem i boljem uvođenju načela e-uprave u razne razne i osobne i društvene sfere. Postupci identifikacije, dakle najobičnije identifikacije sada će moći biti puno i brži i jednostavniji i efikasniji. Sada recimo kad u određenom postupku gdje je bila potrebna vaša identifikacija umjesto usmenog davanja svih generalija i čekanja da se onda ti podaci negdje upišu stvaraju se preduvjeti da će jednostavno biti moguće pružiti osobnu iskaznicu, provući je kroz čitač i cijela procedura je znatno brža i jednostavnija. A najvažnije bih ocijenio činjenicu da se ovim stvaraju preduvjeti da će elektroničko potpisivanje biti znatno olakšano. Do danas nažalost Zakon o elektroničkom potpisu i nije naišao na neku širu sveobuhvatniju primjenu. Upravo ovaj zakon će smatramo omogućiti promjenu. Sada će to biti izuzetno olakšano. Sklapanje ugovora na daljinu, na siguran način nadamo se da će ovaj da će ovaj zakon dakle omogućiti da to postane lako dostupno i široko primjenjivano. Također se primjenom elektroničkog potpisa znatno dakle podiže sigurnost …/Govornik se ne razumije./… potpisnika i smanjuje mogućnost eventualnih manipulacija i prevara. Nije bila jednom zabilježena prevara. Recimo osobno sam u nekoliko navrata čak čuo da je bilo manipulacija sa prodajom tuđeg zemljišta di je neko falsificirao osobnu iskaznicu, došao tamo, predstavio se kao vlasnik zemljišta i prodao tuđe zemljište. Sada se uvode s ovime određene sigurnosne prepreke tome jer ćete se morat elektronički ulogirati, potvrditi svoj identitet kod ovlaštenog pružatelja usluge certificiranja i recimo takva prevara više neće biti moguća. Rekli bi i da su uvođenjem ovog zakona nestaju prepreke da se omogući davanje izjava u različitim postupcima digitalnim putem, pokretanje upravnih, sudskih postupaka uz elektronički potpis. Isprva je napomenuto da će biti potrebno naravno i dalje normativno usuglašavanje i omogućavanje, dakle mijenjanje i drugih propisa ali velimo to je početak, ovo je temelj bez kojega mijenjanje drugih propisa ne bi bilo moguće, niti bi sad bilo moguće cijeli set propisa promijeniti odjednom. Idemo postepeno i rekao bih čak da kasnimo u cijelom tom postupku uvođenja načela E-uprave u sve sfere uprave, i pravosuđa i privatnog života rekao bih, ali ovo je prvi korak, jedan od prvih koraka u tom smjeru. Sada je kupovanje i obavljanje transakcija preko interneta, dakle u sigurnosne elemente koje dolaze sa primjenom ovog elektroničkog potpisa trebale biti znatno sigurnije i olakšane. Dakle, donošenjem i provođenjem ovog zakona ocjenjujemo mi u klubu SDP-a se postižu brojni pozitivni učinci i veselimo se otvaranju ogromnih mogućnosti za brže poslovanje, brže i sigurnije, efikasnije obavljanje mnogih poslova i postupaka kako dakle od strane građana tako i od strane poslovnih subjekata i sudskih i upravnih tijela. Jasno, napominjem ponovo biti će potrebne dodatne izmjene zakonskih i podzakonskih propisa da bi se dakle svi mogući benefiti koji donosi elektronička osobna iskaznica mogli oživotvoriti u praksi, mi isto i u klubu SDP-a potičemo i predstavnik unutarnjih poslova da u međuresornoj suradnji pogotovo i sa Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa i ostalim ministarstvima, Ministarstvom zdravlja npr. potaknu nužne izmjene propisa da bi se dakle čim prije svi benefiti koje ove promjene mogu donijeti mogli u stvarnosti iskoristiti. Otvorilo se naravno ovdje i pitanje trajanja osobne iskaznice nove od 5 godina, promišljanjem o materiji možemo zaključiti da je to učinjeno naravno iz sigurnosnih razloga. Napredak u informatici, u kriptografiji je vrlo velik. Postoje preporuke da se ti neki, zbog sigurnosnih razloga, ti neki kriptografski elementi mijenjaju i brže svaki 3 godine npr. ali ovo je kad se pogleda i proučava materija ovo se preporuča kao nekakav optimalni rok 5 godina. Treba reći da certifikati koji sadrži osobna iskaznica daju te velike mogućnosti, ali u svakom slučaju postoji i rizici, dakle s protekom vremena ti rizici zbog mogućnosti napretka i u razbijanju tih kriptografskih elemenata dakle otvara se s protekom vremena veća mogućnost zloupotreba, no velim upozoravamo da bi se trebala i detaljnija obrazloženja čuti u javnosti zašto dakle 5 godina da bi se ta opravdavanja trebala javnosti detaljno predočiti tako da izbjegnemo eventualne opravdane prigovore, odnosno nejasnoće. Pohvalili bi inicijativu da se uvede obvezno izdavanje iskaznice s certifikatima, ali također i da se omogući i starijima od 65 godina da ne obnavljaju osobne iskaznice i certifikate ukoliko to ne žele. Naime, bez obzira što će se mnogi sada ljutiti što moraju zatražiti izdavanje nove osobne iskaznice sa tim certifikatima, benefiti i olakšanja koja će im se omogućiti dakle korištenjem tih certifikata, dakle da ih koriste u smislu identifikacije i mogućnosti da ih koriste za elektronički potpis, dakle ti benefiti će biti u svakodnevnom životu veliki i vjerujem ako će neko imati u početku i otpore prema tome da će kad shvati koju mu korist to donosi da će se vrlo rado složiti s tim da je to potrebno pa i nužno. No, opet se vraćam osobama starijim od 65 godina, treba ostaviti mogućnost izbora. Radi se o osobama koje su u mirovni, koje zbog objektivnih okolnosti ne treba ne treba siliti da poduzimaju neke radnje, poduzimanjem kojih u konačnici onda može biti kontraproduktivnu ili za njih osobno teško. Stoga pozdravljamo činjenicu da se te određene obveze koje proizlaze iz ovog zakona ne nameću i tim osobama. Što se tiče drugih obveza koje se nameću ovim zakonom, recimo kao što je obvezno sklapanje ugovora sa ovlaštenim izdavačem certifikata i obveze zamjene, dakle opet ističemo treba u čim većoj mjeri to opravdati prezentiranjem i objašnjavanjem prednosti i koristi koje će određene obveze koje se ovim zakonom nameću, koje će donijeti. S tim u vezi možda bi istaknuo i određene preporuke naime, donošenje ovog zakona kako sam istaknuo uvođenja načela e-uprave u sve segmente uprave i društva općenito. Zato smatramo nužnim i daljnja promišljanja kao uvođenja tog načela i na području ove materije koje se tiču osobne iskaznice. Sada je propisano prema zakonu ručno popunjavanje obrazaca za osobnu iskaznicu, donošenja analogne fotografije neposredno, dakle fizičko podizanje osobnih iskaznica kod izdavatelja prilikom isteka važenja osobne iskaznice, potrebno je fizički prvo vratiti da bi dobili novu u nadležnu policijsku postaju. Sada ne postoje tehničke nažalost mogućnost da se možda to na na neki način poboljša i ubrza, ali preporučujemo čim se ispune tehničke mogućnosti i naravno treba raditi na uvođenju tih tehničkih mogućnosti, da se tada krene u digitalizaciju i tih procesa, te da se npr. omogući postupak sličan onome kada banke prilikom izdavanja kartice tekućeg računa i kreditnih kartica većinu toga šalju na kućnu adresu. Pokazalo se da je dosta sigurno, postoje procedure i vjerujem da možemo u nekim stvarima i kopirati privatni sektor da olakšamo i ubrzamo procedure i građanima cijelu tu situaciju učinimo lakšom, sigurnijom i da ih manje opterećujemo. Velika je i značajna promjena da će se ovim zakonom sada moći osobne iskaznice izdavati svim hrvatskim državljanima bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u RH. Određenim zakonskim promjenama što se tiče prebivališta sada su naši državljani koji žive van granica Hrvatske bili u nemogućnosti podizanja novih osobnih iskaznica, smatramo da je dobro da se ovime omogući njima da dobiju osobne iskaznice. Ona osobna iskaznica nije samo identifikacijski ona znači određenu povezanost sa matičnom državom i znači olakšavanje našim državljanima i rečeno rečeno je prelaženje granica unutar EU ima za njih određene benefite. Ne vidimo razloga i dobro je što se sada ovim zakonom omogućuje da i oni dobivaju osobne iskaznice bez obzira što nemaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. S obzirom na sve navedeno na velike mogućnosti ubrzanja rješavanja osobnih statusnih pitanja, ubrzanja administrativnih, upravnih i sudskih postupaka, otvaranju znatno lakšeg i i efikasnijeg korištenja elektroničkog potpisa što omogućava i otvara ogromne mogućnosti trgovini i gospodarskom poslovanju snažno podržavamo donošenje novog Zakona o osobnoj iskaznici.

zašto jedna od općina u Brodsko-posavskoj županiji škola ne može izdavati e-svjedodžbe, dakle nema mogućnosti, iako su 150 škola u nekom pilot projektu. On mi je odgovorio da je to stvar jedinice lokalne samouprave i teleoperatera. Dakle jedinice lokalne samouprave trebala bi omogućiti sa teleoperaterom širokopojasni Internet. Ali gdje je tu država? Zašto država nije propisala da teleoperater da se obvezuje uvesti širokopojasni Internet u svim općinama, a kamoli za otoke na kojima također to relativno slabo šljaka. Druga stvar, pa mi imamo povijest izdavanja osobnih iskaznica i drugih iskaznica. Imao sam jednu vojnu knjižicu gdje gdje je opisno pisalo pošto je bila crno-bijela fotografija 40 i neke godine devete, osme, pisalo je boja očiju. Boja očiju je nepromjenjiva cijeli život, to je podatak koji se ne može i onda gospodinu piše graorasta boja očiju. očiju. A sada vas oslika gospodin fotograf dobijete fotografiju u boji. Pogledajte vašu osobnu iskaznicu jeli vam fotografija u boji ili nije? Ima li boje očiju na vašoj osobnoj iskaznici sa fotografijom? Jel se zna koja je boja vaših očiju? Ne zna se.

se stvaraju, tehnički preduvjeti su bolji s protekom godina. situacija je sada daleko bolja nego prije 5, 6, a kamoli prije 10 godina, ali moram reći da je u RH pokriveno širokopojasnim internetom je možda daleko bolja nego u nekih čak i puno razvijenijih država, čak i SAD-a. Dakle postoje neka područja koja su manje pokrivena ali sigurno da se na tome radi i da se preduvjeti stvaraju. Sve to naravno košta ali postoji i agenda prema kojoj će gotovo cijelo područje biti pokriveno, a ove stvari koje prijedloge koje ste iznijeli mogu se iznijeti i kao zastupnik u nekom zakonskom prijedlogu pa da vidimo kako će proći jer je to pitanje na koje se ne može u kratkom vremenu dati. Ovo da li mi možemo nametnuti određenom operateru određene mogućnosti koje možda Nikola Vuljanić, replika. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Pandek ja znam da vi ispred stranke na vlasti morate pričati tako kao što pričate, ali mi je nevjerojatno da možete zaista vjerovati u sintagmu, frazu međuresorska suradnja kada je ovako glasno kažete, a dobro znate da su sustavi baze podataka između između različitih resora nekompatibilni, da MUP ne može koristiti podatke Ministarstva socijalne skrbi i obrnuto i ne znam kojeg ministarstva. Nekompatibilni su i toga nema, to ne postoji. I ovo je još samo jedna zafrkancija da se ljudima malo zakomplicira stvar. Ne znam da li je ta inkompatibilnost zapravo rezultat lopovluka ili zločeste nakane da se ljudima zakomplicira život da moraju ići od ministarstva do ministarstva, od šaltera do šaltera jer ne mogu na jednom mjestu kao što je davno ovdje jedan pokojni ministar rekao one stop shop, tu tu ćemo stop i tu ćemo napraviti shop i onda će nam sve biti u najboljem redu. To se nažalost nije dogodilo niti će se na ovaj način dogoditi. Naime, problem je u tome što građanin stalno mora državi nešto dokazivati. Moram dokazati da sam se rodio, moram dokazati da sam živ, moram dokazati da sam se oženio, moram dokazati da sam ostario. Morati ću vjerojatno se dignuti i dokazati da sam umro.

ako hoćete dokaz o međuresornoj suradnji sadržan u prijedlogu ovog zakona gdje se dakle govori da će se ovaj projekt u integrirati u projekt e-građani koji je u biti projekt Ministarstva uprave. A da li bi morali više raditi na ovom povezivanju ministarstava, dapače, mi to uvijek ističemo i to bi bilo dobro. To nije problem koji je od jučer, to je problem koji je, pa rekao bih desetljećima i prevelike birokratizacije i problem bolje suradnje i povezivanja tih baza Ali mislim stvarno da postoji politička volja da se to učini. Velim i ovaj …/Govornik se ne razumije./… da je čak dokaz upravo za to. A velim vi i niz kolega samo iznosi na neki način ne bih htio biti preoštar ali kuknjavu, ovo ne valja, ovo ne valja, to ne valja a neda se konstruktivan prijedlog kako što poboljšati. Pa ovo je upravo prijedlog ka tome da ovo o čemu ste vid govorili i kolege prije da se krene u sređivanje i poboljšanje stanja. Upravo ovo. Ivan (HDZ)** Kolega Pandek, 280 tisuća hrvatskih građana je ostalo bez osobne iskaznice. I sada ključno pitanje kod ovog novog zakona kakav je njihov status po ovom novom zakonu? I sljedeće pitanje a što oni dobivaju sa ovim zakonom? Dakle što dobivaju građani izvan Republike Hrvatske sa ovim zakonom, dobiju osobnu iskaznicu i na poleđini iskaznice im piše prebivalište. Da li je to Njemačka, Amerika, Argentina, što oni dobivaju? Koja su njihova prava? Jer, dakle mi smo rekli oni će dobiti iskaznicu, otraga će stajati prebivalište. Da li će oni s tom iskaznicom moći doći na biračko mjesto i glasovati? Dakle to je ključno pitanje koje treba dati odgovor kada govorimo o ovoj osobnoj iskaznici. A druga stvar, ono što ću ponavljati do besvijesti, dakle kada se uvodio osobni identifikacijski broj, on je trebao poslužiti kao instrument za komunikaciju između organa državne uprave. Tako da naprosto građani više ne trebaju nigdje ići. Njihovo je samo da podnesu zahtjev a preko središnjeg registra se pokupe svi podaci i građanin dobije na kraju ili pozitivno ili negativno rješenje. Zašto se odustalo od toga? Zašto informatički državna uprava nije povezana? A dok se to ne dogodi ne možemo uopće govoriti o efikasnosti državne uprave. Mislim to je, onda se postavlja pitanje čemu ovo sve skupa. Mi ispunjavamo nekakve direktive da bi opet ljudi donosili ovako, sutra ćemo imati novu vozačku dozvolu, imamo Zakon o sigurnosti u prometu poslije ove točke dnevnog reda. Ali postavlja se smisao svega toga skupa? Tko će dati odgovor Hrvatima koji žive, druga, treća generacija u Njemačkoj koji su ostali bez osobne iskaznice, nisu mogli glasovati na prošlim izborima? Što oni dobivaju s tom iskaznicom? Ajmo dati taj odgovor a onda idemo govoriti o osobnoj iskaznici. ako mogu kratko odgovoriti, ista prava kao što imaju i ostali građani u Hrvatskoj koji će imati tu osobnu iskaznicu. Dakle osobna iskaznica nije osnov za stjecanje bilo kakvog prava, ona je identifikacijski dokument. S time da će sada naravno moći ako će htjeti sklopiti elektronski ugovor pomoću te iskaznice moći će kao i ja koji ću dobiti tu iskaznicu. Moći će se identificirati, moći ću s njom prijeći očito i granicu a sve drugo ostaje isto kao i do sada. Dobiva mogućnost identifikacije. Ne stječe posebna prava jer osobna iskaznica i nije osnov za stjecanje prava. Identifikacijski dokument. Sve benefite koje donosi identifikacijski dokument dobiti će sa osobnom iskaznicom. A dobiti će dakle određenu poveznicu sa državom u kojoj su se opredijelili da su državljani. Hvala. Kolegice i kolege zastupnici. Mislim zapravo da bi trebalo prvo početi sa time i odati priznanje predlagatelju zakona na iskrenosti da glavni motiv nije interes građana za donošenje ovog zakona. Jer oni lijepo kažu u obrazloženju: "Svrha projekta uvođenja elektroničke osobne iskaznice je poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva te razvoja informacijskoj sustava državne uprave.". Pitanje prioriteta, ovdje očigledno nisu politički, nisu gospodarski, nisu socijalni, nisu psihološki kriteriji i zato imamo onda tehnološke kriterije kao prve kriterije za predložena rješenja. Pa se otvoreno kaže, prijedlog je da iskaznica traje 5 godina zato što proizvođači čipova daju garanciju da će ti čipovi trajati 5 godina. Da daju garanciju 3 godine onda bi bilo 3 godine a da daju 20 godina, onda bi bilo 20 godina. To je jedna stvar. S druge strane, kaže se isto tako: "Osobna iskaznica predstavlja dio državne informacijske infrastrukture.". Ne kaže se ovo što je kolega Pandek malo prije rekao da da je osobna iskaznica zapravo identifikacijski, osnova za, ne stiče se neka specijalna prava nego identifikacijski dokument pa se ne izvodi ono što su neke druge europske zemlje izveli, da ti dokumenti trebaju biti besplatni, da državljani taj dokument ne trebaju plaćati. Jasna stvar kad bi se tako stvari postavile onda bi bile stvari sasvim drukčije. S druge strane, imate ovo pitanje prebivališta pa se sad kaže je, dobro, uzeli smo prije ljudima 280 000 iskaznice osobne pa ćemo im sada vratiti, ali nećemo im vratiti ustavno pravo da sami odlučuju o svojem prebivalištu ono što Ustav garantira svim državljanima Hrvatske države. Prema tome, morat ćemo čekati nekakvu ustavnu tužbu i odluku Ustavnog suda da hrvatski državljani po Ustavu imaju pravo odlučivati gdje im je prebivalište, a gdje boravište, neovisno o tome da sad karikiram, da li 6 mjeseci 1 dan žive na jednom mjestu ili na drugom mjestu jer to je danas kriterij za određivanje prebivališta. To nije To nije svugdje u svijetu i stoga se izvode i druga prava, izvode se pravo na biranje, pravo na izlazak na glasovanje, prema tome to čak i BiH ima što Hrvatska nema, a mislim da nije baš uputno se uspoređivati sa njihovim rješenjima. Nadalje, imamo jedno pitanje opet jednoga sa tehnološkog stajališta ako hoćete uvođenja koliko jednoga jednoga sustava čipova beskontaktnog sa kontaktnim čipovima zato što imate jedan niz dokumenata koji imaju te beskontaktne. Ovdje će trebat imati taj kontaktni čip, kako se to već zove, što je opet pitanje što je opet pitanje tehnologije. I nismo dobili pravi odgovor zašto moramo imati ta dva sustava, odnosno da li je to budućnost ili nije s obzirom da europska rješenja su ipak različita, a mi ne znamo zašto smo se opredijelili za ovaj sustav. Kad smo već kod toga, kaže se u ovom prijedlogu zakona ne predviđaju se nikakvi troškovi. Iz ovoga već ako želimo čak slijediti tu tehnološko ovo mišljenje onda moramo biti svjesni da su ovdje nepredvidivi troškovi primjene ovih rješenja. Naprosto ne znamo u kojim sve situacijama, u kojim sve institucijama će trebati uvesti tu opremu da bi se ovi sustavi mogli koristiti. Nadalje, govori se o nekakvoj anticipaciji pa se sad kaže o godinama. Pa sad kaže, dobro ovih nakon 65 godina na njih ionako više ne računamo pa ne moraju mijenjati i uzimati. Ali imate, ako već želimo anticipirati nekakve događaje, imamo već naznake da se radni vijek treba produžiti na 67 godina Zašto se onda ovdje ne predviđa da je ta granica 67 godina ili neka druga i zašto onda stoji da ovima starijima neće trebati taj certifikat ili potpis identifikacijski. Mislim da je to poseban problem koji je riješen sa tehnološkog stajališta, a nije suzila dimenzija i socijalna i psihološka i politička ako hoćete. S druge strane, mislim da su već neki upozorili na jednu činjenicu, znači sa 18 godina morate imati iskaznicu, prije toga možete imati, ali ali se onda javlja isti onaj problem izdavanja tih osobnih iskaznica za ljude sa manje od 18 godina kod tih neriješenih obiteljskih prilika. I što je onda rješenje ili koje će biti implicitno rješenje, to je da ćemo u svih onih slučajeva, a to je većina, nismo uspjeli dobiti numeričke podatke, za pretpostavit je da se to kreće ako ne na 10-znamenkasti broj ono barem na minimalne postotke pa ćemo maltretirati sve one druge da oba roditelja moraju dolaziti djecu vaditi te iskaznice, umjesto da se sjelo i razmislilo, uvažilo jasna stvar mišljenje pravobraniteljice za djecu. Ali postoji i inteligentniji način rješavanja tog pitanja tako da svi oni slučajevi koji su registrirani kao socijalni slučajevi moraju biti negdje registrirani i da se onda na temelju tih baza podataka stvari mogu prebijati. Već je ovdje rečeno i upozoreno na jednu činjenicu, da i kod ovih konvencionalnih rješenja i fotokopija osobnih dokumenata se mogu zlorabiti i zlorabe se na raznorazne načine. Kod ovoga Kod ovoga identifikacijskog certifikata i potpisnog certifikata vrlo vjerojatno će tih zloporaba biti puno više zato što će se moći obavljati ne samo fizički nego na daljinu, internetski, međutim mi nemamo te strategije informacijske zaštite. Ne zna se kako se to može štititi, ne zna se kakvi će biti postupci sankcioniranja i ne zna se koji će biti zapravo ti centri i središta za praćenje odnosno za sprečavanje takvih zloporaba. To je jasna stvar. Jedan drugi problem, ali u ovome kod donošenja ovog zakona trebalo bi uvezati sa svim tim drugim, najaviti sve te druge promjene, a one jasna stvar da nisu još ni izdaleka niti na vidiku bez obzira što preko ovih odbora smo smo to tražili, a u izvješćima nadležnih institucija nikada nismo dobili jasniji odgovor o čemu se tu radi i koliko će to trajati. Prema tome, iz svih ovih razloga s jedne strane jasno da trebamo pomake, ali ne trebamo pomake koji će ići metodom pokušaja i pogrešaka. Prema tome, nema razloga za hitni ovaj postupak, jedino ako ne želimo da ovaj zakon bude u stalnom, hitnom postupku i da svakih par mjeseci o njemu raspravljamo sa dopunama onih stvari o kojima ovdje je već niz prethodnih govornika, zastupnika upozorili su a naprosto ovdje nisu dorečeni. Tako da što se mene tiče i kluba HDZ-a ovakav jedan nedomišljeni, nedorečeni zakon naprosto ne možemo u ovoj formi prihvatiti. Hvala. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani kolega Tuđman, ja smatram evo vi ste završili svoj govor govoreći u ime kluba HDZ-a da eto, da se nećete podržati ovaj prijedlog, da se radi o nedorečenom prijedlogu. Ja ne znam kome smeta što je ovaj prijedlog konačno dorečen, on uvodi reda. On uvodi reda i u interesu je građana, da građani zaista budu sudionici prava i dužnosti, a ne podanici. Prema tome, kad vi kažete da eto Vlada konačno ovim prijedlogom u samom obrazloženju teksta govori kako priznaje da cilj ovog prijedloga zakona nije interes građana, nego unapređenje tehnologije javnih servisa. Pa čemu ti javni servisi i tehnološka oprema i služe? Upravo onome o čemu smo uvijek govorili, da oni zaista, da građanin ne dolazi sto puta na jedno mjesto i to će u svakom slučaju unaprijediti, dakle građanske odjele nego, građanske odnose i njihovo građansko stanje nego jednako tako i razvoj gospodarstva. Kad kažete da se krši ustavno pravo građana da odlučuju sami o svom prebivalištu. Ne krši se, ali se onemogućava zlouporaba jer kod nas je bilo uobičajeno ja izaberem prebivalište. Moje je prebivalište u Rijeci, a živim u Zadru. Toga ste imali iz različitih razloga, svakakvi razlozi su bili i toga smo svi svjedoci tih zlouporaba. Ja vam neću sada, možda da vam napomenem već opjevan slučaj Makarske i onog famoznog kućnog broja gdje je bilo prijavljeno toliko ljudi da su ljudi plošna bića ne bi svi stali. Jer ne znači slobodno izabrati prebivalište, odrediti a ne živjeti tu. Slobodno znači nastaniti se bilo gdje, gdje imate svoje vlasništvo ili nemate, ali znači tu i živjeti. I zaista to je u svakoj uljuđenoj zemlji tako. Bio vam je neki intervju sa poznatim holivudskim parom koji su se preselili na sjever Europe u hladnoću jer kaže tu živimo 6 mjeseci 1 dan jer nam je tu jeftiniji, manji porez. **Zgrebec, Dragica Antičević, ja sam u ovom području informacijskih znanosti već jedno 40 i više godina i sva ta povijest te tehnologije ide zato da su se korisnici prilagođavali tehnologijama cijeli niz, kako su se tehnologije razvijale da bi se tek naknadno priznalo da treba uvažavati interes korisnika, a ne podređivati …/Govornik se ne razumije./… I ovo je isti slučaj i ja sam vam citirao obrazloženje zakona, nisam ga ja izmislio i ne stavlja se građanin na prvo mjesto, a da se stavlja onda biste vidjeli da sve ove, da imate osobnu iskaznicu i morate trčati domovnicu ili vas šalje iz jednog ureda da u drugom uredu izvučete potvrdu koja postoji već u državnoj upravi. Prema tome, taj vam argument ne stoji. Što se tiče prebivališta to je ustavno pravo gdje ću ja živjeti i vidjet ćete što će se dogoditi sada kad se bude uveo porez na nekretnine za državljane Hrvatske koji žive privremeno ili duže vrijeme u inozemstvu kakav će sve nered nastati ovdje, kakve će nelogičnosti nastati. S druge pak strane ako već uvažavate strana iskustva onda dajte priznajte da Amerikanac gdje god živi, u kojem god kraju svijeta živi glasa za svoga predsjednika svoje države bez obzira dal' tamo živi pola godine ili 30 godina. je jasna stvar da nije upitno, ali ovdje sa ovom osobnom iskaznicom se to opet onemogućava. Prema tome, izbrisali ste koliko 280 tisuća ljudi iz biračkog spiska. Prema tome, stvari su puno složenije nego što se sa ideologijom i demagogijom može tumačiti. Poštovani kolega, dakle rekli ste u svom izlaganju da ovaj zakon nije u interesu građana ili da se ne donosi u interesu građana već radi toga da bi se izgradila informacijska struktura. Pa izgradnja informacijske strukture upravo je u interesu građana. Niz zastupnika je govorilo o tome kako nisu spojene baze podataka, kako je potrebno nositi hrpe papira, kako je papirologija velika i nepotrebna, postoji birokratiziranje. Pa upravo izgradnja informacijske infrastrukture je jedan od alata s kojim će se svi ti, sve te loše stvari ukloniti, prema kojima ćemo dakle moći sve objediniti na jednom mjestu, prema kojima ćemo moći vrlo lako se identificirati, poslovati, niz stvari raditi putem online gdje nećemo morati osobno dolaziti, nećemo morati nositi hrpe papira. Dakle, niz benefita, niz olakšavajućih okolnosti će donijeti izgradnja informacijske strukture a jedan od uvjeta za izgradnju informacijske strukture je upravo i donošenje ovog zakona. A što se tiče građana koji su iznad 65 godina dakle neće morati obnavljati certifikat, oni će moći obnavljati. Dakle, neće samo morati. To im je olakšavajuća okolnost. Neće morati, dakle moći će i nije vezano uz godine. Tako da mislim da to nije razlog za kritiku, ja sam čak iznio da je to razlog za pohvalu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Miroslav Tuđman, odgovor na repliku. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Kolega Pandek ja sam rekao da primarni motiv jeste tehnologija i tehnički način razmišljanja. Ovo je posredno. I da treba preokrenuti da primarni motiv bude interes građana. A da bi primarni motiv bio interes građana onda bi prethodno trebala biti jedna odluka a to je da država i državna uprava treba koristiti baze podataka, da ih treba umrežiti, da ih treba integrirati, da treba odrediti načine korištenja, načine zaštite itd., a ne bezlično to će se dogoditi. Neće se ništa dogoditi ako se to prije toga ne definira. ne definira. A ovo su samo puste želje. Prema tome, nitko nije protiv toga, a najmanje ja sam protiv toga, ali toliko toga i znamo i trebamo svi znati da na ovakav način ako se neke druge pretpostavke ne definiraju stvari će i nadalje funkcionirati imali mi osobnu iskaznicu sa čipom ili bez čipa opet ćemo trčati iz jednog do drugog ureda, iz jednog ministarstva do drugog ministarstva da prikupimo dokumente koje država ili državna uprava već ima. O tome govorim. Ako tu logiku promijenimo i kažemo da čovjek ne mora, kad mi netko kaže da moram mu donijeti domovnicu, da mu moram donijeti vlasnički list ovoga ili onoga a država to ima da možemo reći e neću zato što to zakon ne traži, ne obvezuje me onda će doći do promjene. A to je promjena, nije tehnička ili tehnološka nego je to promjena u glavama nas ovdje pa Vlade pa svih ostalih. lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Tuđman upozorili ste na puno stvari koje su nedorečene ovim prijedlogom zakona koji ide po hitnom postupku. Bili ste u pravu i mislim da i predlagatelji zakona ukoliko su pratili vaše izlaganje mogu puno toga promijeniti odnosno povući ovaj zakon iz saborske procedure. Upravo sam sada dobio jednu poruku od jednog našeg sugrađanina iz jedne zemlje u kojoj su mu u veleposlanstvu danas pitali hoće li klasičnu osobnu iskaznicu ili elektronsku koja vrijedi 10 godina, a za one do 24 godine vrijedi 6 godina. Ono o čemu ste govorili jest razvoj informatičkog društva, da to doprinosi razvoju ili bi trebalo doprinijeti razvoju informatičkog društva. Činjenica je da MUP navodi da u 2014. godini u svom izvješću zabilježen porast računalnog kriminaliteta povećan za 54%. Posebnu opasnost predstavljaju pojavni oblici jednog neovlaštenog pristupa računalima sustavima Vlade RH i ministarstvima čime se onemogućuje pristup građanima online posebno kod e-upisa u srednju školu te neovlašteni pristup računalnim sustavima. Što će se zapravo dogoditi u slučaju krađe identiteta? O tome se ne govori. S druge strane isto tako i ovim zakonom ne piše i nema popratnih analiza koliko uopće hrvatskih građana ima pristup internetu ili onih koji u kućanstvima imaju pristup, pristup, odnosno koliko njih se uopće zna služiti internetom i kolika je zapravo ta prostorna dostupnost mreža interneta na teritoriju RH. I kada ste govorili o kaznama za fizičke osobe one su predviđene od 3000 do 4500 kuna a znamo kad smo prošle godine govorili o Zakonu o prebivalištu, odnosno o boravištu koliki je broj starih i nemoćnih osoba bio koji nisu mogli na vrijeme se prijaviti se prijaviti za osobnu iskaznicu, što će se zapravo dogoditi s njima u ovom slučaju ukoliko na vrijeme ne upute zahtjev za novu osobnu iskaznicu. Evo, hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Miroslav Tuđman, odgovor na repliku. Pa kolega Babić ovaj prvi dio koji ste rekli, ove primjere, tiču se onoga što nemamo a to je Nacionalna informacijska strategija koja bi između ostalog trebala imati tu načela informacijske sigurnosti. Što se tiče ovoga drugoga dijela, krađa identiteta, to će postati i u nas sve dominantniji oblik kriminala s obzirom na razvoj tehnologije, razvoj mogućnosti i tehničkih mogućnosti ali sudionici toga neće biti samo hrvatski državljani jel vaš, moj ili bilo čiji drugi identitet će moći ukrasti netko s bilo koje strane svijeta. Imate, danas je već ovdje iznijeto da imate primjer krađe identiteta i naručivanja kod ovih operatera pa je država praktički nemoćna i nije u mogućnosti naći odgovor kako kazniti te nego svaki taj pojedinačni oštećenik mora dokazivati da mu je netko drugi ukrao identitet a to je još uvijek u nekim starim tehnologijama jer čuli smo da se radi o fotokopijama osobnih iskaznica. Što će se ovdje dogoditi sa ovim kada će netko slučajno ili namjerno ili već zahvaljujući svojim tim da kažem izvanrednim sposobnostima ukrasti nečiji PIN pa će moći manipulirati sa tim identitetima? A ako je samo po ovome onda će vjerojatno biti 3000 do 4000 kuna i bit će sve. Govorim, samo upozoravam na dimenzije toga naprosto problema koji su pred nama i uvođenjem ovakvih tehnologija a da se o tome niti priprema niti razmišlja niti je to domišljeno. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Boris Blažeković. Osobna iskaznica je osobni dokument kojeg je izdala država a služi za identifikaciju građana. Međunarodnim sporazuma moguće je da osobna iskaznica posluži umjesto putovnice. U EU osobna iskaznica izdana u bilo kojoj zemlji je važeći identifikacijski dokument i u svim ostalim zemljama EU. Na iskaznici piše ime i prezime osobe, spol, datum rođenja i trajno prebivalište a po novom prijedlogu elektronske iskaznice deponirani su i OIB i elektronski potpis. Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 18 godina života koja ima prebivalište u RH, a pravo na osobnu iskaznicu imaju i djeca mlađa od 18 godina života. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu također imaju pravo imati osobnu iskaznicu. Punoljetna osoba koja uz sebe nama osobnu iskaznicu, te osoba starija od 18 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kažnjava se novčanom kaznom za prekršaj. To bi najkraće bilo suhoparno objašnjenje o osobnoj iskaznici. Još jedan važan podatak koji je vezan uz osobnu iskaznicu prijedlog za novu osobnu iskaznicu a to je OIB. Naime, uvođenje OIB-a u osobnu iskaznicu i sada elektronsku osobnu iskaznicu konačno vodi ka punoj primjeni OIB-a. U Zakonu o OIB-u piše osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnog identifikacijskog broja koju korisnici osobnog identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. OIB dodjeljuje Ministarstvo financija, odnosno porezna uprava, a osobnu iskaznicu MUP. U raspravi na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vezanoj uz predmetni zakon rekao sam da građani ne vjeruju državi, da država ne vjeruje građanima. Predsjednik odbora me ispravlja sa argumentom da građani vjeruju državi čim ju žele i čim ju imaju. Krivo sam rekao i jasno krivo sam ispravljen. Naime, građani nemaju kud, oni imaju državu jer ju moraju imati. To je jedini oblik zasada življenja u uređenom društvu, tu se ne radi ni o vjeri ni o nevjeri već o nužnosti. A načelno radi se o povjerenu državnih institucija spram građana i obratno građana spram državnih institucija. Ne postoji neko povjerenje državnih institucija spram građana niti postoji veliko povjerenje građana spram državnih institucija. Kažu vaša osobna institucija. Vjerujem da niti meni, niti bilo kom drugom osobna iskaznica načelno ne treba. Nitko sam sebe neće legitimirati. Ona treba institucijama države da bi povjerovale da sam ja ja. Jer meni bi bilo dovoljno da kažem glasno i jasno ime i prezime, no država mi to ne vjeruje, ona traži potvrdu mojih riječi kroz pisani dokument koji je država to verificirala. Jasno je da je to kroz par zadnjih stoljeća do danas uobičajeni odnos države i građana i građana međusobno svugdje u svijetu. Izabrani predstavnici, odnosno Vlada ma koliko god liberalna bila ima tu stalnu tendenciju umanjivanja prava građana, a građani se po naravi tome i opiru. Vlada uz pomoć predstavničkog tijela stalno pokušava nametnuti propise koji uređuju odnose u društvu ali sa stalnom tendencijom da sebi olakša i pojednostavi propise i proceduru. Desi se da time pojednostavni i građanima poslove sa državom, no nerijetko na uštrb jednostavnosti za građane i nerijetko na uštrb građanskih sloboda. Današnje elektroničko doba još više sužava osobne slobode građana, sve je manje-više anonimnosti i intimnosti. Država je danas sve veći big brother, nad svakim građaninom odnosno građankom. Jednim kompjuterskim klikom država danas ima praktički sve, i može imati sve podatke o svakom od nas, od imena, prezimena, gdje živimo, s kim živimo, jesmo li oženjeni, koliko djece imamo, da li smo vlasnici nekretnina, pokretnina, da li smo kažnjavani ili nismo, da li imao tvrtku, koju i koliko, da li smo uredni platiše komunalne naknade, poreza, da li smo platili kaznu za parkiranje itd. Uvođenjem i punom primjenom OIB-a, sveopćom kompjuterizacijom odnosno informacijom, informatizacijom dolazimo u doba kada više neće biti nikakvih osobnih tajni. U toj stalnoj borbi vlasti i građana uvijek su građani ti koji popuštaju, mi građani pristajemo na takav odnos s državom, odnosno s vlasti jer a)nemamo kud i b)znatno nam pojednostavljuje svakodnevni život. I zato uvije pozdravljamo inovacije koje nas udaljavaju od države i smanjuju nam izravni doticaj s njom odnosno s njezinim institucijama bez obzira koliko i kojih se intimnosti time odričemo. Suvremeno elektroničko doba i suvremena administrativna komunikacija unutar državnih institucijama svima nam pojednostavljuju život i bez obzira na sve primjedbe danas nam je komunikacija s državnim institucijama jednostavnija nego ikad. U tekstu prijedloga zakona piše "Ovaj zakon predstavlja normativni okvir za provedbu projekata uvođenja elektroničkih osobnih iskaznica za hrvatske državljane". Uvođenje elektroničke osobne iskaznice potaknulo bi razvoj javnih servisa, te omogućilo elektroničko poslovanje gospodarskih subjekata i elektroničku komunikaciju gospodarskih subjekata s tijelima državne uprave što bi olakšalo i ubrzalo pokretanje gospodarskih aktivnosti. Uvođenjem elektroničke osobne iskaznice i građanima bi se olakšala komunikacija s tijelima državne uprave i lokalne samouprave bez potrebe dolaženja u nadležne institucije radi ostvarivanja pojedinih prava. Osobna iskaznica će sadržavati elektronički nosač podataka na kojem će biti pohranjeni podaci koji su ispisani u vizualnoj zoni kartice, osobne iskaznice to na čip će se moći pohraniti jedan ili dva certifikata i to identifikacijski i potpisni certifikat. Identifikacijski certifikat će služiti za osiguranje elektroničke potvrde identiteta osobe kojoj je izdana osobna iskaznica i autentifikacije autentifikacije radi pristupa elektroničkim usluga, a … certifikat za podršku naprednim elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis. Osobna iskaznica bit će obvezna isprava za hrvatske građane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u RH. hrvatski državljanin s prebivalištem u RH mlađi od 18 godina neće morati imati imati osobnu iskaznicu, ali će ju putem roditelja kao zakonskih zastupnika moći ishoditi jer će njome moći potvrđivati svoj identitet u raznim postupcima vezanim uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a moći će im služiti i kao putna isprava za prijelaz državnih granica država EU i ostalih država koje to dopuštaju. Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH bez obzira na svoje godine života neće morati imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali će je moći ishoditi ukoliko to žele. Dakle usvajanjem ovog zakona dobiti će suvremenu elektroničku osobnu iskaznicu koja će im između olakšati komunikaciju s tijelima državne uprave. Važno je zbog javnosti reći da nije neophodno vaditi nove iskaznice do isteka važenja starih. Valja još napomenuti da u članku 6.stavku 3.piše da na zahtjev osobe kojoj se izdaje osobna iskaznica izdati će se osobna iskaznica na kojoj se nalazi oznaka za osobnu iskaznicu OI na brailleovom pismu. Klub HNS-a, Liberalnih demokrata uložiti će amandman na taj članak sa željom da sve izdane osobne iskaznice nose oznaku OI na brailleovom pismu. Uz ovaj predloženi amandman Klub HNS-a, Liberalnih demokrata prihvatiti će Zakon o osobnoj iskaznici. Hvala. Ivan Šuker, replika. ta implementacija OIB-a on je nažalost rascjepkan na mnogo dijelova. Taj OIB je trebao služiti kao podloga za mnoge reforme. S jedne strane je trebao dati imovinsku krvnu sliku svih građana RH, svih građana RH, svih poduzeća, a temeljem toga je trebala biti podloga za mnoga prava gdje ima, budimo iskreno govoreći, mnogo onih koji nemaju prava, dakle to je s jedne strane. S druge strane s obzirom da zbog OIB-a su se sve državne institucije trebale povezati onda je logična stvar bila da se formira taj središnji registar i onaj tko podnese bilo koji zahtjev institucija kojoj je to podnešeno pogledat će te podatke i pod točno propisanom protokolu iz središnjeg registra i građanin dobiva pozitivno ili negativno rješenje. sa uvođenjem OIB-a je bila ideja i u razgovoru sa tadašnjim čelništvom MUP i sa čelništvom Ministarstva zdravlja da se na nove iskaznice znači u roku 2 ili 3 godine putem novih mogućnosti tehničkih i tehnoloških da se ugradi čip i za vozačku dozvolu i zdravstvenu iskaznicu tako da građani sa sobom ne trebaju nositi 4, 5 iskaznica. Nažalost, mi sada tehnološki mijenjamo samo jedan dokument. Nažalost, OIB nije podloga niti glavni instrument za borbu protiv korupcije, opet je svako počeo raditi u svom dvorištu neka svoja pravila, opet građanin mora ići od institucije do institucije da bi dokazivali da su ono što jesu. I kada govorimo o bilo kakvom ovom zakonu ovo nije kritika MUP-u sada zbog osobne iskaznice nego kritika svima onima koji su morali sudjelovati u tom procesu, međutim taj proces je zaustavljen očigledno nekakve lažne moralne veličine se itekako boje da on profunkcionira. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo ali se ne bih složio s vama da je proces zaustavljen. Ja mislim da je nešto usporen, imate pravo, ali je usporen po mom uvjerenju i saznanjima zbog procesa uređenja puno drugih segmenata unutar države. A sam znak da se i sama intencija i želja da se uvede OIB u samu osobnu iskaznicu govori o tome da taj proces sigurno nije prestao jer da je prestao onda se ne bi uvodio u ovu novu elektronsku osobnu iskaznicu.

da je važan podatak i da to govori o tome da to vodi konačnoj vodi k punoj primjeni OIB-a. U kom roku, ne znamo. Čim prije tim bolje. Tomislav (HDZ)** Kolega Blažeković rekli ste da je država postala Big Brother, ima sve podatke o svojim građanima i danas nam je procedura jednostavnija nego ikad. Sjećamo se uveden je JMBG, pa smo onda imali OIB, pa smo imali jedne iskaznice pa smo mijenjali druge iskaznice i ako ste pažljivo slušali ispred našeg kluba gospodina Tuđmana ako država želi biti uistinu taj Big Brother i imati sve podatke o svojim građanima i ako građani moraju raditi nove iskaznice onda neka ih država i plati jer su je i onako već platili ti isti građani. Međutim, meni se čini čitava ova priča i donošenje novih zakona na ovaj način kao kada čovjek želi kupiti auto pa ga kupuje u dijelovima na način da kupi motor od stojadina, vrata od golfa, kotače od citroena onda na kraju kada ga ide spajati onda ispadne nešto slično onom što se iscrtavalo iz Alan Forda. Apsurdi koji su se događali ovdje, šta nije apsurdno sjećate se ono da kada prijave … nekakve dokumentacije morate dostaviti rodni list ne stariji od 6 mjeseci kao da ste se rađali valjda svakih 6 mjeseci ili šta nije apsurd ako morate obaviti liječnički pregled po zakonu kojeg smo donijeli ovdje u Saboru za držanje i nošenje oružja, isti taj liječnički pregled ne vrijedi vam za vozačku dozvolu ili za nekakvo radno mjesto a ista je procedura, isti, jedino što je razlika što taj liječnički pregled košta od 350 do 550 ovisno kod kojeg liječnika ga obavljate. Dakle ako ide na teret građana a uvodi se zbog potreba države onda mislimo da taj dio priče nije u redu. A pogotovo na ovaj način kada se ide parcijalno određivati i zakonima propisivati određene procedure a onda su u konačnici sve one nespojive. I onda dolazimo u situaciju da nije baš to onako kako ste vi rekli da nam je danas procedura jednostavnija nego ikad. po mojim dubokim saznanjima i življenjem u ovoj državi tvrdim da je danas procedura za izdavanje bilo kojeg dokumenta jednostavnija nego što je ikad bila do sada a pogotovo u nekim segmentima gdje je bilo strašno komplicirano, teško, dugo se čekalo itd…. Jedna od stvari je recimo građevinska dozvola, spomenuti ću kao jedan od kardinalnih primjera za koje svi znamo. I zaista je to, ta procedura zahvaljujući ne toliko želji države i institucija države koliko o samoj tehnologiji. Sama tehnologija je nametnula tu jednostavnost ukupnih procedura. Na svu sreću ja imam dojam u ovom razdoblju da i ova Vlada želi i pokušava maksimalno koristiti te tehnologije, ne uspijeva se nažalost dovoljno, svi bi htjeli da to bude puno brži proces ali ima određenih objektivnih očito i subjektivnih prepreka i da to ide malo polakše nego što bi mi svi to htjeli i nego što je to i u razvijenom svijetu. Šta se tiče big brothera, to je nešto što sam osobno protiv, maksimalno sam protiv bilo kakvog petljanja države u naše osobne živote. Ali isto tako kao i svi ostali građani pristajem na da mi država uđe dublje u moju intimu nego što bih ja osobno smatrao da je to dozvoljeno zbog nekakvog pragmatizma, zbog nekakvog oportunizma, jednostavnosti komunikacije sa tom državom da bi jednostavnije došao do uputnice, bilo kakvog bolničkog nalaza, nekakve dozvole, nekakvog dokumenta a još smo dobri, još smo u Hrvatskoj dobri kako to izgleda u nekim drugim državama.

Ovaj Zakon o osobnoj iskaznici koji je upućen u Hrvatski sabor u hitnu proceduru bilo bi dobro da se hitno povuče sa, iz te hitne procedure. To bi bilo najbolje s obzirom na primjedbe koje ću sada iznijeti. U ovom zakonskom prijedlogu pod broj 1. se ovlašćuje izdavanje javnih isprava nadležnih tijela drugih država a te javne isprave se upotrjebljavaju za izdavanje osobnih iskaznica u Hrvatskoj. Naime, dakle ukoliko državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište izvan Republike Hrvatske recimo Travnik ili Banja Luka, nije bitno, potražuje osobnu iskaznicu u Hrvatskoj i traži da mu se izda on mora od javnog tijela, dakle institucija, bilo tzv. Republike Srpske ili pak federacije jedinica lokalne samouprave u tim općinama u toj državi zatražiti tu javnu ispravu. Odnosno dokaz o prebivalištu, Vjerovati u dobronamjernost, dobrohotnost tih javnih tijela u tim općinama koje su dakle izvan Republike Hrvatske i vjerovati u to vjerovati u to da i nije bog zna što u cilju poglavito ako ti ljudi, državljani Republike Hrvatske za svrhu potraživanja toga dokumenta o prebivalištu navode dobivanje osobne iskaznice u Hrvatskoj. Time ćemo vrlo vjerojatno s obzirom na odnos nekih u drugim državama prema Hrvatima koji tamo žive dobiti otpisane iz Bosne i Hercegovine, novi broj otpisanih iz Bosne govorim prije svega sada, iako ih ima i u drugim državama hvala Bogu, pa ćemo doći u poziciju da ćemo s obzirom na broj tih otpisanih možda doći uskoro i na granicu od 8% Hrvata u Bosni i Hercegovini i zapravo do statusa nacionalne manjine u Bosni Zbog čega javne isprave koje su potrebite za izdavanje osobne iskaznice u Hrvatskoj i dokazi za to ne bi bili izdani, pripremljeni i to obavljeno u Republici Hrvatskoj? Zašto netko ne može doći u, šta ja znam, u Policijsku upravu Zagrebačku i reći moje prebivalište je u Travniku a da mu se izda osobna iskaznica? Dakle to je jedna stvar. Druga stvar. U članku broj 4. ovoga istog zakonskog prijedloga piše da je rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koji se na njoj nalaze 5 godina. Čemu taj vremenski rok od 5 godina? Ne bi li bilo dobro s obzirom na troškove koji su ovdje, netko je izračunao oko 200 kuna da ta ista osobna iskaznica vrijedi 10 godina? što se mijenja za 5 a što za 10 godina? Je li to nekakva silna promjena nakon 5 godina ili je to želja da netko ponovo nakon 5 godina utroši 200 kuna i da netko da kažem i zaradi na izradi novih iskaznica? Ili pak, radi li se o nepovjerenju države u svoje vlastite građane? Od toga da se da se neke javne isprave, poglavito matičnih ureda računaju samo valjanost 6 mjeseci od izdavanja ili ovjere kod javnog bilježnika, dakle samo 6 mjeseci, govorimo o izvodu iz Matične knjige rođenih, vjenčanih itd. koje su nam potrebne u svakodnevnom životu, kako kome. kome. I onda idemo ponovo nakon 6 mjeseci ako nam treba za nešto drugo kod javnog bilježnika da potrošimo novih 50 kuna, 48,50 kako već ide, da bismo dobili novi dokument. O tome koliko smo puta ovjeravali domovnicu i za izdavanje bilo kojih drugih dokumenata, o tome da je OIB kao jedno zaista da kažem univerzalni broj, sredstvo kojim se moglo gotovo sve obuhvatiti, poglavito u smislu imovinsko-pravnih odnosa, plaća, Porezne uprave itd., gdje se sve nije mogao upotrijebiti, ali nažalost još uvijek nije do kraja zaživio. I nadalje, posebno treba istaknuti da sustavi baza podataka po pojedinim ministarstvima kako je rekao kolega nisu kompatibilna pa vi podatke iz jednog ministarstva ne možete rabiti i upotrijebiti za potrebe ili ako imate nekakav privatni posao obaviti u drugom ministarstvu nego morate ići sve pješke ili ispočetka, kako god hoćete, vaditi dokumente koji su koji su pohranjeni u bazi nekog drugog ministarstva, a govorimo o elektroničkoj povezanosti, govorimo o korištenju elektroničke, počevši od one đačke, učeničke svjedodžbe pa nadalje. Rekao sam već ovdje da te e-svjedodžbe može imati samo škola koja je na području sa širokopojasnim Internetom. A koliko općina i gradova u Hrvatskoj od 556 nema širokopojasni Internet. Tako isto važi i za ovu novu osobnu iskaznicu. Kaže za to su odgovorni teleoperateri i jedinica lokalne samouprave. A šta država? Zašto država ne propiše teleoperateru da je obvezna upravo zbog korištenja e-dokumenata i tih e mogućnosti koje nam se pružaju da osigura na teritoriju cijele Hrvatske širokopojasni Internet, da im uvjetuje poslovanje sa time. Toga nema, nema nikakve ni prinude ni prisile ni zamolbe. stalne ili vrlo česte promjene osobne iskaznice, ja sam izvadio osobnu iskaznicu nakon 2 mjeseca je došla neka nova koja ima onu kako kažu europska, nije ona elektronička nego europska, eto ja je nemam pa ne znam koliko sam zapravo oštećen ili nisam, ali sad evo imam priliku po ovom novom zakonu po hitnom postupku izvaditi novu iskaznicu, a ovu koju imam, imam dvije godine svega. Ne moram je vaditi naravno, piše u zakonu ovdje, a možda ću namiriti 65 godina uskoro pa neću morat nikako više vaditi ovu osobnu iskaznicu. Ali da agencija za, ovdje ne piše tko će izrađivati nove osobne iskaznice, znamo da je to Agencija za komercijalnu djelatnost i znamo i da je to agencija u u vlasništvu države. Znamo i tko je na čelu agencije, gospodin bivši član Ravnateljstva policije pa mi se čini, ne bih htio sumnjati ni u čije poštenje ali evo sad donosimo zakon po hitnom postupku. Šarolikost upotrebe osobnih podataka koje imamo u našoj praksi, koje susrećemo svakodnevno, počevši od onoga kako sam rekao, ne znam za koji dokument treba uplatiti 1 kunu kako bi banka zaradila 5, dakle uplatiti 1 kunu u korist državnog proračuna, a 5 ili 6 naplati, kako koja banka, za tu uslugu pa do toga da javni bilježnici moraju svakih 6 mjeseci po zakonu, dakle dokument nije pravovaljan ukoliko je ovjera starija od 6 mjeseci. Osim toga, imao sam priliku da me gospodin zaustavio u zgradi policije i pitao moje dijete je imalo 17 godina kad je počelo ići u autoškolu, trebala mu je liječnička svjedodžba ali prošlo je 6 mjeseci kako je položio i sad mu više ne važi, mora ponovo kod liječnika izvaditi novu liječničku svjedodžbu koja košta od 300 do 550 kuna, kako kod kojeg liječnika. Dakle imamo jednu polipragmaziju, primjenu propisa sa različitim tretmanom, imamo jednu šarolikost upotrebe osobnih podataka i ja ne sumnjam u namjeru zakonodavca da je htio zapravo obuhvatiti sve to evo možda jednim rješenjem i Zakonom o osobnoj iskaznici, ali mislim da je uplitanje kako sam rekao u početku nadležnih tijela drugih država za izdavanje osobnih iskaznica je potpuno pogrešno, nadležnih tijela druge države ili drugih država u kojima Hrvati žive i koji imaju hrvatsko državljanstvo. Dakle to se smatra javnom ispravom to što izda neka druga država da bi time onda išao ostvariti osobnu iskaznicu u Republici Hrvatskoj, dakle da naši ljudi zavise od nadležnih tijela druge države, a znamo i imamo pritužbe i sve ostalo kako se odnosi prema ljudima u drugim državama. Ne kažem da su svi takvi, ali takvih slučajeva ima i bit će sasvim sigurno puno onih koji će biti kako sam rekao iz tih drugih država. Klub HDSSB-a a po gospodinu Đuroviću je i uložio amandman na članak 4. stavak 1. gdje predlažemo da rok važenja osobnih iskaznica i certifikata bude 10 godina i to je ono što je minimalno u svezi naših, dakle današnje rasprave, traženja u svezi Zakona o osobnim iskaznicama ali zaista zapinje za oko ovo da za izdavanje hrvatskog dokumenta je potrebno dobiti potvrdu nadležnog tijela druge države. Pitam se ima li i jedne druge države koja je propisala takav način dobivanja osobnih dokumenata kao što to evo u ovom zakonskom prijedlogu. Ali mislim da, se nadam da će gospodin, gospodin, pardon zamjenik ministra razmisliti o tome i može li naša administracija i policijske uprave takve stvari u svezi prebivališta državljana koji žive izvan RH donijeti u Hrvatskoj. Zašto ne mogu dati izjavu pred našim Ministarstvom unutarnjih poslova ili pak ne znam državne uprave itd. gdje bi to bilo važeće. Ili pak izjava ovjerena kod javnog bilježnika u Hrvatskoj, mislim ne znam U replikama sam još mnoge stvari izrekao tako da one glavne primjedbe koje sam htio reći sam rekao ovdje i mislim da zbog toga klub HDSSB-a ne može biti za ovakav zakonski prijedlog i mislim da bi bilo dobro da ga se povuče i popravi i dopravi za drugo čitanje. Hvala lijepo. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Grubišić, vi ste upozorili na ovu činjenicu da je za one hrvatske državljane koji žive izvan Hrvatske potrebna nekakva potvrda ili dokument druge države. Nije pitanje samo ovoga slučaja sa Bosnom i Hercegovinom, nego je problem i sa hrvatskim državljanima koji žive u zemljama koje ne priznaju dvostruko državljanstvo. Prema tome, u tom slučaju se može dogoditi da dođe do sukoba interesa i do kolizije i da se onda naši državljani moraju odlučivati za jedno ili drugo državljanstvo. Međutim, ovdje se radi o načelu da li Hrvatska država vjeruje hrvatskim državljanima ili ne vjeruje i to je ono o čemu smo i pokušali i u svojoj raspravi upozoriti. netko ako aplicira za američko državljanstvo ili za bilo koji američki dokument postoji odredba ako daje lažni iskaz taj će se dokument ili ta odluka poništiti nakon pet, deset ili pedeset godina. Prema tome, ovdje bi trebalo biti načelo ne da se trči kod javnog bilježnika, nego da onaj koji traži iskaznicu a ne živi u Hrvatskoj ako je već ovako da njegova izjava vrijedi. A u slučaju lažnog ili nekakvog da da će se to poništiti ako to ima neke druge konzekvence. I to je načelo kojeg bi zakonodavac, odnosno predlagatelj zakona trebao se držati. Hvala lijepo. Kolega Tuđman mislim da smo na što kažu na istoj liniji, dakle stvar je u povjerenju prema vlastitim državljanima, građanima. Dakle, ne znam zbog čega ti isti građani ne bi dokazivali mjesto prebivališta, dakle pred organima i tijelima države Hrvatske. A ne da odvise, ovise kako god hoćete o tijelima iz nekih drugih država. A kažem znamo dobro kakvi su odnosi, kakva je situacija u nekim, ja ne bih htio ovdje nikoga prozivati. Osim toga, znate kakva je situacija u Njemačkoj, da Njemačka ne dopušta jesi li državljanin Njemačke ili nisi, a ne dvojno državljanstvo. Dakle, imamo situacije gdje zapravo kao što je bila situacija sa Zakonom o popisu birača koji je izbacio nekoliko stotina tisuća birača u Republici Hrvatskoj, pa je Europska unija temeljem i tog dokumenta smanjila broj zastupnika Republike Hrvatske u Europskom parlamentu sa 12 na 11. O toj šteti nitko ne govori, nikoga nije briga i to tako ide dalje. Kolega Grubišić, u svojoj ste raspravi i vi problematizirali prijedlog da osobne vrijede samo pet godina. To je doista apsurd. Uvodimo svemirske osobne iskaznice koje će vrijediti duplo manje no do sad. Ali kad to povežete sa onom odredbom u članku 2. i 12. ako se ne varam tko će izrađivati osobne iskaznice i identifikacijski čip i elektronski potpis ili certifikat ne mogu se oteti dojmu da se zapravo radi o o podešavanju zakona mogućnostima te pravne osobe u državnom vlasništvu za koju još uvijek ne znamo tko je ona. Ja sam postavio pitanje tko je to tko će to raditi? I drugo, niti u zakonu, niti od predlagatelja nikako dobiti odgovor na pitanje odgovornosti Republike Hrvatske za krađu identiteta i podataka sa tih certifikata i zloupotrebe toga. Imamo sada situacije i problem građana koji su, čiji su identiteti …/Govornik se ne razumije./… običnom fotokopijom osobne iskaznice, a zamislite elektronski potpis. I opet ćemo bit u situaciji otvaranja jedne nove zone kriminala od koje će država oprat ruke kao Poncije Pilat, a građani će kasnije biti u problemu. Ako u ovom trenutku ne postoji nitko u Hrvatskoj tko može proizvesti čipove koje će držati 10 godina sa certifikatima onda je najpravednije rješenje prema građanima ove zemlje da osobne iskaznice se ne plaćaju, da ih ne tjeramo da kupuju svakih pet godina nove osobne iskaznice da bi dokazali da postoje.

Hrvatskoj nego i u nekim drugim zemljama. Morate poslati potvrdu da ste živi. Ali kada već govorimo o tim čipovima na karticama ja ne kažem da oni kojima se uništi čip, dakle moglo bi se tako napraviti, da onima kojima je čip uništen, kojima je postao da kažem nevažeći gdje se ne može prepoznati čip na tim uređajima da moraju i da trebaju dakle novu osobnu iskaznicu. Ali ako ona je kod većine građana se očekuje sasvim sigurno da taj čip da kažem izdrži 10 godina i nema potrebe da se mijenja svakih 5 godina. Zaista to sliči, ja sam čak i naveo agenciju koja radi te stvari. Možda i nije ta, ja ne znam, ne bih htio sumnjati ni na koga niti želim sumnjati jel' međutim gotovo neke stvari se mogu između redova pročitati. Tako da nije nejasno o kome je riječ. A što se tiče osobnih podataka, pa vidite imamo tako siguran AZOP koji tako fantastično radi i radio je jel' tako da on pokušava sakriti te podatke, neke, poglavito one o imovinskim karticama jel'. Tako da se mi ne trebamo sekirati imamo agenciju koja se o tome brine, možemo mirno spavati. Ivan (HDSSB)** Evo poštovani kolega ja bih na početku odmah rekao da se sa cijelom vašom raspravom slažem, međutim nešto ste zaboravili. Zaboravili ste postaviti jedno pitanje predlagaču jer smo ranije razgovarali pa bih ja iskoristio ovu priliku da vas podsjetim. Isto se radi o trajanju osobne iskaznice. Mišljenja sam, isto kao i vi, da je pet godina prekratak rok za trajanje jednog dokumenta koji koristimo najčešće u ovoj državi i izrekao bih svoje mišljenje da je ovo još jedna pljačka hrvatskih građana. Jedino na čemu smo osjetili da smo postali članovi EU to su promjene dokumenata, hrvatskih registracijskih pločica i sve ono što baca građane ove države u dodatni trošak. Ali zaboravili ste, kao što sam rekao, postaviti jedno bitno pitanje predlagaču ovog zakona. Da li su ti spomenuti čipovi koji kod nas traju očito pet godina, a u drugim normalnim zemljama koje brinu o svojim građanima traju deset godina pa i više, da li su oni već nabavljeni, da li postoje već, da li je prošla javna nabava i da li postoje zalihe tih čipova? Ako je tako zanima me tko je to nabavio i tko je kupio takvu robu, ja bih se usudio reći sa defektom. Jer jednostavno neshvatljivo mi je da u Njemačkoj jedan čip može trajati deset godina i u drugim zemljama zapadne Europe međutim u našoj praksi kao i dosada uvijek nađemo nekakve zemlje koje isto nakaradno rade, u ovom slučaju Litva, Finska ne znam da li ste nabrojali još koju, znači tamo gdje nije to dobro riješeno. Mi nađemo uvijek jednu takvu zemlju pa se uspoređujemo s njom. Dajte se usporedite sa Njemačkom, usporedite se sa Austrijom, usporedite se sa Švicarskom pa da kod nas konačno dođe i nekakvo pozitivno iskustvo iz ove EU. Ako nisu nabavljeni ti čipovi zanima me isto tako zašto se ne predvidi u nabavi da nabavimo te kvalitetnije? U ovoj zemlji je kriza, ljudi nemaju za kruh, kopaju po kontejnerima za smeće a mi ih tjeramo da svakih 5 godina vade ponovno iskaznice i da se bacaju u dodatni trošak. danas putovnice za novorođenu djecu vrijede 5 godina, iako se ta djeca dobrano izmjene. Tako da nažalost još bih samo zaključio da je kod nas inače praksa u zemlji da kupujemo lošije čipove, a da ih skuplje plaćamo nego u zapadnim zemljama. Hvala lijepo. Izvrsna replika kolega Drmić. Sjetite se tih registarskih tablica naših automobila koje su imale crvenu i plavu kockicu, gdje je dizajner na natječaju koji je vrijedio oko 40, 50 tisuća kuna kao prvonagrađeni dobio, uredno je isplaćeno jel', crvena plava sve u bijelome jel', crven, plavi, bijeli krasna oznaka hrvatskih registarskih. Ne bi se ni u Srbiji postidjeli takvih registarskih oznaka jel'. Što se tiče ovog vašeg pitanja jesu li čipovi nabavljeni, ja ne znam to zna valjda zamjenik ministra i ona agencija ili ne znam firma u državnom vlasništvu koja će najvjerojatnije, ja ne mogu znati takve stvari, koja će provoditi dakle izradu tih novih čipiranih iskaznica. Možda bolje da nas čipiraju za uho kao što čipiraju neke druge žive organizme Sjetite se također i kupovine cjepiva od Novoartisa švicarskoga gdje smo kupili milijun doza cjepiva, neki iz bivše Vlade, a potrošeno je samo 70 tisuća, a sve je to skupa plaćeno, nešto je vraćeno ali je veliki dio plaćen veliki dio plaćen a da nikada nije ni upotrijebljen nego je prošao rok od godinu dana i to je bačeno. Dakle, puno ima stvari, pa onda master plan hrvatskih bolnica također plaćen strancima nikada nije proveden master plan ali je 200 tisuća eura ili milijun i pol kuna bačeno u vjetar. bacanja novaca u vjetar ima koliko god hoćete. Tako da ništa začuđujuće ni od ove Vlade a nažalost ni u ovoj državi. A gledajte samo gužve, jeste znam da ste vadili nekakve dokumente, odete tamo u policijsku upravu gdje se to izdaje pa tamo su redovi i redovi ljudi koji čekaju od oružnih listova, osobnih iskaznica, putovnica, opća gužva I to je stalno tako. Ako ovo napravimo na pet godina imat ćemo još veće gužve. Hvala. Sad je cijena produženja osobne iskaznice oko 50 kuna plus fotografija koju moraš izraditi i obrasce ispuniti. Za očekivati je da će ta osobna iskaznica biti skuplja jer ona sama po sebi košta u proizvodnji više nego stara i sad još onda skratiti rok na duplo kraće razdoblje mislim da moramo voditi računa o interesu hrvatskih građana i o tome da im zapravo ne poskupljujemo život onim odlukama koje donosimo, a našu državnu administraciju i način kako ćemo mi neku mjeru provesti prilagoditi hrvatskim građanima, a ne hrvatske građane prilagođavati našim tehničkim mogućnostima. A ako nemamo tehničke mogućnosti onda to nemojmo uvoditi i ovako i onako najveći broj država članica EU nije uveo takve osobne iskaznice, svi i dalje imaju ove standardne i normalno funkcioniraju. Prema tome, naš je amandman zapravo usmjeren prema interesu hrvatskih građana. I mi kao Hrvatski sabor i MUP trebamo o tome u prvom redu voditi računa. Pa neka se i AKD koji odlično radi posao izrade svih tih dokumenata prilagodi tehnički kad se bude mogao prilagoditi i onda ići u taj sustav izrade a svi dokumenti treba nastojati da traju što duže da hrvatski građani što rjeđe moraju hodočastiti i što rjeđe moraju to plaćati. Jednaka je stvar i sa putovnicama, i sa osobnim iskaznicama, i sa vozačkim dozvolama i sa svom ostalom dokumentacijom. Mislim da smo pozvani da živit građanima učinimo jednostavnijim i jeftinijim a ne da im ga dodatno otežavamo i zagorčavamo tim hodočašćenjem i sve većim plaćanjem troška izrade svih tih dokumenata. I mislim da bi zapravo, nije odgovor ministra unutarnjih poslova tehničke mogućnosti, već je njegov posao da iznađe tehničke mogućnosti da se to na ovaj način napravi u interesu hrvatskih građana. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Đurović, vi ste već i obrazložili i svoj amandman tako da se naravno slažem s time da je zbog situacije u kojoj se nalaze nalaze velika većina hrvatskih građana, siromaštva koje vlada zaista pomalo da kažem nepotrebno ako već i radimo nove iskaznice da one traju samo 5 godina. I onda ponovno nakon 5 godina isti troškovi itd. Mnoge zemlje u EU nisu uopće prionule takvom poslu niti je to bilo za njih prioritetno ni potrebno. Mislim da trebamo razmisliti je li to potrebno i nama u Hrvatskoj. A što se tiče fotografije, sjetite se kad ste vadili osobnu iskaznicu rekli su vam nemojte se nasmiješiti, morate biti smrknuto ozbiljni za fotografiju na osobnoj iskaznici. Mislim da danas nije potrebno u Hrvatskoj nikome, gotovo nikome govoriti da se ne treba nasmiješiti, smiješka u Hrvatskoj nema. Hvala lijepo. na pojedinačnu raspravu. prije svega smatram, naravno da ću glasovati za ovaj prijedlog zakona i smatram da ga zaista treba donijeti po hitnom postupku. On je u interesu građana. Po prvi put država zaista želi srediti situaciju, želi biti ravnopravan partner svojim građanima, želi od građana zaista vidjeti one osobe, u građanima vidjeti one osobe koje su svjesne svojih prava, pa jednako tako i svojih dužnosti, a ne manipulacijom kao što su dosada bile na djelu po različitim osnovima, po različitim pravima ali jednako tako i dužnostima. Nagledali smo se zadnjih ne znam koliko godina pa i desetljeća gdje se manipuliralo građanima upravo hoće li ostvariti svoje pravo, pa onaj nije mogao ostvariti svoje pravo koga pripada, ali je zato mogao dobiti neko pravo koje ga ne pripada. I na takav način od ljudi smo stvorili podanike za određenu političku grupaciju. Prema tome, ovaj prijedlog zakona zaista postavlja stvari na pravo mjesto čist račun. I u interesu je građana njihovih svakodnevnih aktivnosti, prije svega upravo sve one kritike koje su bile upućene čitavom, vađenju čitavog niza papira, da to će možda biti potrebno upravo dok se ne dobije ovakva elektronička osobna iskaznica. Ali na takav način čim se ona dobije olakšava se komunikacija građaninu s tijelima državne uprave, lokalne samouprave bez potrebe dolaženja u nadležne institucije radi ostvarivanje pojedinih prava, ali jednako tako i radi vlastitih dužnosti koje imaju naspram tijela javne građane kao individue, nego jednako tako omogućilo bi se i elektroničko poslovanje gospodarskih subjekata i elektroničku komunikaciju gospodarskih subjekata s tijelima državne uprave što nam je od iznimnog značaja. I mnogi građani zovu upravo u tome vidi, u ovome drugome što sam rekla upravo vide svoju mogućnost i svoju prednost. Danas je ovdje bilo riječi o tome kako su mnogi građani, evo kako je ova vlast izbrisala ljude koji nisu prijavili svoje prebivalište i ostali su bez osobne iskaznice. Je li to odgovorno ponašanje tih zastupnika koji se protive Zakonu o osobnoj iskaznici važećem i Zakonu o prebivalištu? Što su bili građani dužni reći? Ali oni kao da ih pozivaju, neka to u zakonu piše. Je li to zakonitost ili je to ona zakonitost kojoj smo se već nagledali u prošlom razdoblju? Dakle, građani su bili pozvani od vlasti temeljem zakona, ne samo što su oni to trebali znati, nego ih vlasti i poziva da prijave svoje prebivalište. Oni koji se nisu odazvali bili su izbrisani. Ja neću sada govoriti o tom broju koliko se prije manipuliralo dakle u različite svrhe, naročito i ne samo u izborne nego u svake druge, u imovinske u imovinske pa su prava dobivali oni koji su trebali zbog toga, zbog nedostatka novca jer su dobili oni koji nisu treba. Oćemo o tome govoriti? Tome stajemo na kraju, ali sada i tim ljudima, pa ne može građanin biti bez osobne iskaznice, omogućavamo mu upravo ovdje da nije potrebno prebivalište u osobnoj iskaznici, ali država treba znati gdje prebivaju njezini građani i građani su dužni prijaviti svoje prebivalište ondje gdje prebivaju, ne gdje bi htjeli biti ili gdje im je porez manji, ili gdje će dobiti putne naloge. Ne čini dobro onaj zastupnik koji na takav način podučava građane,ne čini im dobro. A to ne radi, radi njihovog interesa da bi nešto lakše prošli. Radi vlastitog interesa, ja sam se izborio za to, pa si ti meni dužan, pa ćeš ti onda glasati, pa ćeš dovesti još 50 ili 100 ljudi koji su dobili takva prava koja im ne pripadaju. I zato pozdravljam donošenje ovog prijedloga zakona. Hrvatska je napredna zemlje Hrvatskoj to treba. Istina je u pravu su oni kritičari koji govore o mogućnosti zlouporabe. A koje nažalost pravo nije bilo zloupotrebljeno? Naravno kada je ono u elektroničkom obliku da je možda i jednostavnije, možda ne običnom smrtniku se to ne čini, ali ovdje su spomenuti eksperti koji su vični tome, koji mogu zloupotrijebiti, ukrasti identitet, zloupotrijebiti pravo. kraju krajeva mi smo dobro regulirali u izmjenama Kaznenog zakona sve vrste cyber kriminaliteta ali očito da u praksi ima problem i o tome treba vidjeti što pogotovo MUP može u preveniranju ali i otkrivanju te vrlo opasne vrste vrste kriminaliteta učiniti. Međutim ti isti kritičari koji govore o tome ne govore o tome kako se običnim papirima manipuliralo pogotovo tajne službe. Znamo da su bili servis, to su teške zlouporabe za obračun sa političkim ne istomišljenicima, dakle običan papir se zloupotrebljavao, nadopisivao, slao medijima. Nećemo govoriti o političarima,nastojimo to zaboraviti mi ali s novinarima također. Međutim dakle te govornike podsjećam na to razdoblje. Volila bi o tome progovoriti ako imaju još nešto reći na tu temu, ali volila bi da se više ne javljaju po toj temi. Što se tiče odredbe članka 10.tu zaista vidimo posebno interes i brigu samog ministarstva onda čitave Vlade u pogledu zloupotreba djeteta pogotovo onih roditelja koji imaju zajedničku roditeljsku skrb za koju možda i centar za socijalnu skrb ne zna kakvi su njihovi odnosi i što se sve to može prelamati preko djeteta. Svjedoci smo da to nisu česti slučajevi, ali relativno mali broj stanovnika relativno se i često događaju ti međusobni obračuni preko djeteta. Otmice djeteta, odlazak u drugu državu, državu, čitava odredba članka 10.je koncentrirana upravo da bi se to onemogućilo. Međutim opravdana je kritika onih koji govore da se obiteljima koji imaju uredne odnose, koji se zajednički skrbe o djetetu da upravo zbog onih koji to ne rade, koji zloupotrebljavaju da se na takav način kažnjavaju svi. Zato razmislimo upravo da se ne odričemo zaštite onog djeteta, one djece koji imaju takve roditelji koji njima tobože skrbe, a međusobno se loptaju, sve na štetu djeteta pa mogu zloupotrijebiti i njegove isprave kako bi dijete oteli, odveli negdje u nepoznato, a s druge strane kako bi se većina zaštitila i većina djece i njihovih roditelja koji svakodnevno su izloženi borbi za opstanak, svaki sat je dragocjen, da ne troše vrijeme kod tih posebnih suglasnosti, ako je … jedan mora se drugi suglasiti ili oba da odu. Danas vidimo i kod privatnih poslodavaca da je teško uzeti slobodan dan, naravno da se to ne čini svaki dan, ali za drugi put moraju ići kod liječnika, treći put kod onoga tako da se dosta sve skupa nabere tih odlazaka i odsustva s posla. Prema tome, ono što želim posebno naglasiti, ima norme, ima stipulacije gdje bi upravo mogao to učiniti jedan roditelj, a u slučaju opasnosti kada taj sam roditelj zna da će drugi zloupotrijebiti onda posebno ovlastiti tog roditelja da se zatraži ili zabrani bez njegove suglasnosti izdavanje osobne iskaznice za dijete kako je ne bi zloupotrebio. Prema tome, možemo zaštiti i jedne i druge. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Zamjeniče sa suradnikom. Naime, ja ću se vrlo kratko osvrnuti u svojoj raspravi samo na onaj dio da kažem starije populacije odnosno umirovljeničke. Iako je zamjenik ministra posebno apostrofirao onaj dio koji se odnosi na umirovljenike i izdavanje osobnih iskaznica nije na odmet da se to još jednom spomene. Dakle osobno, a naravno i u ime kluba HSU-a mi pozdravljamo odredbu da je osobama starijim od 65 godina prepušteno da po vlastitoj želji ishoduju osobnu iskaznici sa ili bez identifikacijskog i potpisanog certifikata. Dakle treba jasno reći da osobe iznad 65 godina starosti, a koje imaju iskaznicu s oznakom trajno imaju pravo ali ne i obvezu ishođenja što je vrlo važno napomenuti. Ono što želim još dodano naglasiti je da predloženi zakon umirovljenicima ne stvara obvezatni novi trošak, već je to prepušteno njihovoj odluci. Dakle ako oni žele oni mogu ići po novu iskaznicu sa certifikatom, ali ona nije obvezujuća i ne stvara trošak. Naravno hoću naglasiti i reći da je stupanjem na snagu ovog novog zakona da se ne stvara obvezatni trošak ni drugim građanima jer često se čulo kako se stvara novi trošak. oni koji posjeduju važeće osobne iskaznice tek kada nastupi novi da moraju mijenjati onda će nastupiti i trošak ali to nije izvanredni trošak nego je to trošak u slijedu. u slijedu. Dakle redovni koji bi svakako nakon izvjesnih broja godina uslijedio. Moram reći da nismo protiv tehnoloških dostignuća a na koncu ne možemo ni biti jer smo sastavnica zemalja za naprednim tehnologijama u koje se naravno mora i Hrvatska inkorporirati. Ali u primjenu svakako treba ući vrlo oprezno. Evo toliko. Hrvatska stranka umirovljenika osobno i ja ćemo podržati prijedlog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ada Damjanac, replika. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Kolegica Marija, podržavam vaš stav oko svega što ste rekli oko vrijednosti izdavanja osobnih iskaznica i primjene ovoga zakona. I drago mi je da ste spomenuli trošak koji evo naša starija populacija, naši umirovljenici nemaju i ostavljeno im je na volju. Jer cijelo vrijeme, odnosno jedan veći dio naših rasprava danas ovdje odnose se upravo na trošak, na neki način, na populistički način se pokušalo pokušalo iskazati da je to enorman trošak za naše stanovnike, međutim ja bih rekla da to nije tako. Trošak koji će biti oko izdavanja osobnih iskaznica svakih 5 godina je minoran trošak u odnosu na ono što naši građani svakodnevno plaćaju. Pa ja ću spomenuti samo teleoperatere, pa onda nekakve pakete televizijske itd… gdje se doslovce vrši pljačka naših građana a ne na ovaj način. Dakle vrijednost ovakve iskaznice sigurno je daleko veća od samog troška i urediti će mnoge, mnoge stvari. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I sada pozivam zamjenika ministra gospodina Evelina Tonkovića da da završno izlaganje. Hvala potpredsjednice Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Nova osobna iskaznica, to je jedan korak naprijed, ona daje nove funkcije, daje nove mogućnosti i to nije vraćanje korak unazad. Ako ćemo biti u situaciji da možemo koristiti kao i Europska unija i svi građani Europske unije mogućnosti elektroničkog poslovanja onda ne vidim šta je u tome loše. Ovo je trend u Europi, i sve europske zemlje idu prema ovakvom razvoju osobne iskaznice. Ne samo to, nego bih još jednom naglasio vrlo važno da nitko ne mora ishoditi novu elektroničku osobnu iskaznicu sve dok mu ne istekne rok osobne iskaznice koju već posjeduje a može je ishoditi ukoliko želi koristiti usluge koje omogućava elektronička osobna iskaznica. Postavljeno je jedno od pitanja zašto korištenje kontaktnih čipova a ne bezkontaktnih čipova. Većina zemalja Europske unije, više od pola zemalja radi i koristi kontaktne čipove. Nikakvi, ne radi se o nikakvim zastarjelim tehnologijama niti bi tko riskirao da uzima neke tehnologije koje su zastarjele. A bezkontaktni čipovi da, ali bezkontaktni čipovi se koriste za putne isprave prvenstveno koje sadrže biometrijske podatke. podatke. Osobna iskaznica primarno nije putna isprava i ne sadrži stoga biometrijske podatke. Zašto hitan postupak, bilo je ovdje dosta polemike? Pa upravo radi toga što želimo da se ove pogodnosti koje nova elektronička osobna iskaznica pruža građanima Republike Hrvatske koji žele pratiti razvoj tehnologije, koji žele osuvremeniti svoje poslovanje, pojednostaviti ga, da im u tom pravcu da poticaj elektroničkog poslovanja. Pa mi moramo u tehnologijama ići naprijed, nema razloga da stojimo. Dalje je bilo jedno od pitanja osobna kao dokaz državljanstva. Nitko ne može tražiti doka državljanstva ukoliko osoba posjeduje osobnu iskaznicu. To je stvar koja je čista. Kolega Drmić je iskazao jednu sumnju, odnosno iskazao je jedno pitanje u vezi čipova, da li su nabavljeni za osobne iskaznice i jesu li kao takvi nekvalitetni. Ne, nisu nekvalitetni. Te čipove nabavlja pravna osoba koja obavlja tehničku izradu osobnih iskaznica, ona odgovara za to. A nabavlja ih od koga? Od proizvođača u Europi a vrlo je malo tih europskih proizvođača i svjetskih proizvođača koji su se specijalizirali za izradu elektroničkih čipova. Još jednom naglašavam europske zemlje, EU, koriste ove čipove i upravo od ovih proizvođača i to na onaj rok od 5 godina. Uvijek je taj problem 5 godina, 5 godina jer to daje određena jamstva, daje i neke druge razloge, vrlo je kompleksno pitanje i tehničko pitanje. I treba osigurati zaštitu u poslovanju. Moguće da ima nekih zemalja koje idu i na 10 godina ali to je pitanje njihovih tehnologija i razvoja i početaka što su prije počeli razvijati ove sustave. Kolega je Grubišić iskazao bojazan, mislim kolega saborski zastupnik Tuđman oko toga da li će neka tijela drugih država, stranih država sudjelovati u onim prethodnim postupcima i na taj način našim građanima koji žive u inozemstvu, u dijaspori stvoriti neki problem. Ne, nemaju oni što tamo tražit, oni imaju samo doć' u Republiku Hrvatsku, svoju domovinu, predočit jedan od identifikacijskih dokumenata koji posjeduju strane države u kojem je upisan podatak o prebivalištu, predočit našim tijelima i oni će dobiti osobnu iskaznicu bez ikakvih znači sudjelovanja stranih državnih tijela. Bilo je ovdje pitanje još oko izdavanja osobnih iskaznica djeci. To je pitanje usklađeno sa Obiteljskim zakonom. Mnogi su sudjelovali u izradi Obiteljskog zakona, od Ministarstva socijalne politike, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i upravo su oni bili ti koji su tražili da to bude usklađeno sa Obiteljskim zakonom. Mi smo to pratili. Kolega Grubišić je dobro kazao jer je bilo jedno pitanje od saborskog zastupnika gospodina Lesara, koja je to pravna osoba koja ima ovlast za izradu osobnih iskaznica. Na to pitanje je dao odgovor kolega Grubišić AKD, međutim AKD-om ne upravlja nikakva osoba koji je bio ravnatelj Hrvatske policije. Zna se postupak izbora tih ljudi, sasvim drugi ljudi upravljaju. Mi ih kontroliramo tu pravnu osobu, a nadziru je prema zakonu i tijela nadležna za informacijsku sigurnost i zaštitu osobnih podataka. Putem tih tijela se mogu utvrditi eventualne odgovornosti i pravnih osoba u izdavanju certifikata. Prema posebnim propisima tu pravnu osobu se može i sankcionirat zbog eventualnih propusta u postupku izdavanja certifikata. I na kraju ono što je najvažnije, da umirimo naše umirovljenike još jednom, osobe koje imaju više od 65 godina i ishodile su osobnu iskaznicu sa trajnim rokom važenja neće morat ishoditi nove osobne iskaznice, osim ukoliko oni osobno, sami ne žele imati elektroničku osobnu iskaznicu. Znači nikakvog troška za njih kao jednu populaciju koja je osjetljiva, koja gleda svaku kunu da je potroši na jedan razuman način. Hvala vam lijepo. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Gospodine zamjeniče ministra, ma nije potrebno da mi ikoga umirujemo već da donosimo rješenja koja su u interesu hrvatskih građana. To je zapravo najbolje. Vaše obrazloženje tehničkih prednosti ili manjkavosti je gotovo jednako obrazloženju kao da sam ga ja dao, dakle mislim da vi ne radite na tom području bilo bi puno vrjednije da je netko tko ima veze sa strukom dao neko obrazloženje i to po mogućnosti u pisanom obliku koje su to tehničke okolnosti i nemogućnosti radi kojih je nešto nemoguće. Ovako … reći da se nešto može ili ne može je ovako prilično proizvoljna proizvoljna ocjena s obzirom da je tu riječ o stručnom pitanju. Ali ono što nas temeljno zanima, nas zanima politički društveni aspekt, a ne tehnički. Dakle tehnika tu treba služit hrvatskim građanima, ne može nekoliko milijuna hrvatskih građana hodočastit svakih 5 godina zato što imamo ili nemamo nekakvo tehničko rješenje i to kontaktnog čipa koji je star 10, 15 godina ili 20 kao rješenje. Dakle nije to nekakva tehnološka novotarija, to je nešto što se već dugi niz godina primjenjuje u svim aspektima, bankarstvu i slično. Prema tome, gledajmo što je interes hrvatskih građana i pokušajmo tehnička rješenja njima prilagođavat, a ne obrnuto. A ukoliko postoji zaista taj AKD nema tehničke mogućnosti i slično, pa dajte nam jedno pisano obrazloženje i od struke. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Određujem stanku do 15 sati, a onda ćemo nastaviti sa točkom 5. dnevnoga reda. Hvala